**Bebić, Luka (HDZ)** Prelazimo na Izvješće o radu pravobraniteljice za djecu za 2008. godinu. Predlagatelj pravobraniteljica za djecu. Pravobraniteljica je dostavila ovo izvješće temeljem članka 18. Zakona o pravobranitelju za djecu. Vlada je dostavila mišljenje. Materijale ste primili poštom. Raspravu su proveli Odbor za Ustav, poslovnik i politički sustav, Odbor za obitelj, mladež i šport, Odbor za rad, socijalno partnerstvo i Odbor za ravnopravnost spolova. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Pravobraniteljica za djecu gospođa Mila Jelavić. Izvolite. Hvala vam lijepa. Gospodine predsjedniče, poštovane gospođe i gospodo zastupnici. Pred vama je šesto Izvješće o radu Ureda pravobraniteljice za djecu koje se podnosi Hrvatskom saboru od osnutka ureda 2003. godine. Ovo svoje izlaganje uvodno ja sam podijelila u dva dijela. Prvi dio se odnosi na izvješće o radu ureda, o našim aktivnostima tijekom protekle godine a drugi dio izvješća odnosi se na stanje prava djeteta prema grupama prava odnosno povreda kako smo mi to vidjeli kroz praćenje pojedinačnih povreda prava ali i stanja i pojavnosti u društvu. Ured je tijekom 2008. godine postupao u 2075 novih predmeta. Gledajući na što se to odnosilo 989 ih je bilo pojedinačne prijave, znači obraćanja uredu bilo pojedinaca, roditelja, djece, institucija ali i drugih čime je obuhvaćeno 2 tisuće 387 djece a tisuću 86 predmeta bile su opće inicijative ureda. Brojke govore da je naš rad odnosno broj predmeta po kojima smo radili u 2008. godini u odnosu na godinu ranije povećan za oko 20%. Ako gledamo strukturu povreda prava djece odmah ističem da dominira nasilje i to sa 130% u ukupnom učešću povreda dječjih prava a zatim rangom slijede povrede prava na život uz uz roditelje i roditeljsku skrb, povrede obrazovnih prava, povreda ekonomskih, pravosudno-zaštitnih itd. što je statistički vrlo iscrpno prikazano u uvodnom dijelu našeg izvješća. Prošle godine navršilo se pet godina od osnivanja ove institucije koja djeluje u okvirima Zakona pravobranitelju za djecu na temelju pritužbi i na vlastitu inicijativu kako u pojedinačnim povredama dječjih prava tako i na općoj razini. Zaprimajući svakodnevno prijave o povredama dječjih prava, susrećući se vrlo često sa djecom, odgovarajući na mnoga i raznovrsna pitanja institucija u prilici smo svakodnevno procjenjivati i evaluirati stanja dječjih prava što uključuje zaštićenost djece, uvjete njihova života, mogućnosti njihova sudjelovanja u društvu i postupke institucija koje trebaju štititi njihove interese. Ponekad smo i sami u nedoumici oko toga jesu li naše procjene točne, koliko smo učinkoviti i kako možemo biti djelotvorniji. Stoga smo se odlučili na evaluaciju institucije, procjenu i ocjenu nezavisnih stručnjaka o našem radu i djelovanju. U evaluaciji su sudjelovali domaći i strani stručnjaci. Cilj nam je bio ocijeniti zakonsku regulativu, nadležnosti, način rada i izvještavanja o radu, ovlasti i djelotvornu neovisnost pravobranitelja te postignute učinke i moguća poboljšanja propisa i prakse. Ocjene evaluatora objavili smo u publikaciji evaluacija institucije pravobranitelja za djecu i one su za nas poticajne i ohrabrujuće. Tijekom protekle godine uputili smo niz preporuka koje se odnose na djecu a navesti ću samo područja u kojima smo to činili bez pojedinačnog navođenja svake od njih. Tako su naše preporuke se odnosile u odnosu na zdravlje djece, u odnosu na odgoj i obrazovanje, o slobodnom vremenu, o roditeljskoj skrbi i nizu drugih područja dječjeg života u situacijama kada nam se činilo ili smo bili potaknuti da damo preporuku u pojedinačnom slučaju ili na općoj razini ili smo to sami procjenjivali da je nužno i važno ići sa preporukom. Tijekom 2008. godine sudjelovali smo u donošenju ukupno 22 propisa, navesti ću samo neke od njih. Svoje primjedbe i prijedloge za poboljšanje uputili smo i za izmjenu Ustava Republike Hrvatske, zatim u odnosu na obiteljsku pravnu zaštitu, pravosudnu, obrazovanje ali i niz drugih propisa u kojima se regulira neko od dječjih prava ili se tiče njihovog života. U protekloj godini obišli smo i brojne ustanove i mjesta gdje borave djeca, jer je to naš redovan rad, odnosno naša dužnost i obaveza. Tako smo bili u 10 ustanova socijalne skrbi, jednoj ustanovi za smještaj žrtava obiteljskog nasilja, 6 obiteljskih centara, 9 bolnica, 8 zatvorskih ustanova, nizu škola i vrtića. Puno djece u većim ili manjim skupinama posjetilo nas je u našim uredima na svim lokacijama gdje radimo u Zagrebu, Splitu, Osijeku i Rijeci. Spomenula bih još samo da su djelatnici ureda sudjelovali na brojnim međunarodnim aktivnostima, na području zaštite i promicanja dječjih prava. Suradnja je ostvarena sa Odborom za prava djeteta UN-a, Vijećem Europe a vrlo smo aktivni u europskoj mreži pravobranitelja za djecu, te mreži pravobranitelja za djecu jugoistočne Europe kojim i predsjedamo, odnosno čijim radom koordiniramo od prošle godine. Upravo smo u našoj organizaciji u okviru ove mreže uspješno organizirali i završili međunarodnu konferenciju na temu visoko konfliktni razvodi, manipulacija djecom. Praćenjem ostvarivanja dječjih prava u Republici Hrvatskoj kroz proteklo razdoblje možemo zaključiti kako su na području promicanja i zaštite dječjih prava postignuti pozitivni pomaci, osobito u osviještenosti o potrebama i pravima djece. No i dalje nas zabrinjava broj djece koja su uskraćena u svojim pravima zbog nefunkcioniranja ili manjkavog funkcioniranja njihove zaštite. Brojna su područja u kojima ured pravobraniteljice za djecu nastoji svojim aktivnostima unaprijediti položaj djece u društvu radom na pojedinačnim prijavama povreda prava djece, aktivnim djelovanjem na općoj razini, davanjem preporuke, inicijativom za izmjenama i dopunama zakona, sudjelovanjem u brojnim aktivnostima i suradnji s djecom, upozorenjima, prijavama itd.. Često puta građani nas pitaju ili konstatiraju kako to da mi ne možemo donijeti neku odluku, nekoga kazniti, promijeniti nečiju odluku, naravno naš odgovor uvijek ide u smjeru da naše djelovanje može biti samo u okviru propisa i zakona gdje su definirane naše ovlasti. Već sam spomenula da je nasilje nad djecom i među djecom i po brojnosti i po broju slučajeva jedan od najčešćih razloga za pritužbe pravobraniteljici sustavi koji su uključeni u zaštitu djece u ovakvim slučajevima ne funkcioniraju dovoljno usklađeno. Imamo saznanja da pojedine škole ne prijavljuju ovakve slučajeve centru za socijalnu skrb što je predviđeno protokolom o postupanju u slučajevima nasilja među djecom, čak ga ponekad i zataškavaju. U slučaju da im nasilje među djecom i bude prijavljeno centri za socijalnu skrb nemaju uvijek jasne i učinkovite odgovore na dječje postupke i potrebe. Problem nasilja u odgojno obrazovnim ustanovama još uvijek ne prati poduzimanje odgovarajućih preventivnih i zaštitnih mjera pa su prava djece na zaštitu od nasilja i dalje dio školske svakodnevnice u kojoj prosvjetni djelatnici često izražavaju svoju nemoć ili osobni osjećaj nezaštićenosti. Nedostaju programi pomoći djeci žrtvama nasilja i djeci koja se nasilno ponašaju kao i podrška djeci koja su svjedoci i promatrači međuvršnjačkog nasilja. Nužno je stoga posvetiti više pažnje posebnom obliku preventivnog rada s djecom i s njihovim roditeljima i školom, stvoriti mrežu programa produženog stručnog postupka u svim sredinama u Hrvatskoj gdje to za sada ne postoji i uključiti što veći broj djece kojima je takva pomoć potrebna. Zabrinjava nas i pojava nasilja odraslih nad djecom. Ovdje posebno ističem tjelesno kažnjavanje djece koje se unatoč dobrim propisima i zabranama nažalost i dalje opravdava i primjenjuje. Brojne su i prijave koje svjedoči o patnji djece u visoko konfliktnim razvodima. Sustavi socijalne skrbi i zaštite obitelji nažalost još uvijek ne mogu adekvatno odgovoriti na zahtjeve koji se pred njih postavljaju. Centri za socijalnu skrb preopterećeni su brojnim obavezama te se razina i kvaliteta njihova angažmana u predmetima obiteljsko-pravne zaštite unatoč iznimkama ne može ocijeniti zadovoljavajućom. Suradnja centara za socijalnu skrb s obiteljskim centrima koji svojim stručnim i prostornim kapacitetima mogu dati značajan doprinos u rješavanju složenih problema za sada nije dovoljno uspostavljena. Djeca bez odgovarajuće roditeljske skrbi predugo ostaju u dječjim domovima zbog nedovoljne angažiranost centara za socijalnu skrb i sporosti sudova što je nužno promijeniti. U cijelom sustavu socijalne skrbi nužno je osigurati kontinuiranu edukaciju djelatnika ustanova koji skrbe o djeci, uvesti obaveznu superviziju, stručnu podršku nadležnih institucija te propisati licencije za rad. U sustavu odgoja i obrazovanja uz spomenuti problem neadekvatnog odgovora na problem nasilja među djecom zabrinjava rad dijela odgajatelja, učitelja, nastavnika i stručnih suradnika, ali i ravnatelja koji koji svoju primarnu ulogu ispunjavaju nekompetentno, često nesvjesnih učinaka takvog rada i odnosa prema radu s djecom. Prioritet je stvaranje uvjeta za obrazovanje djece pod jednakim uvjetima i prema njihovim sposobnostima, a posebnu pažnju valja posvetiti školovanju djece u nepristupačnim područjima i na otocima. U području zdravstvenih prava djece uz nedovoljan broj zdravstvenih radnika bilježimo i nedostatak podjela ili institucija za djecu koja trebaju psihijatrijsku pomoć. U sustavu zdravstva, počev od primarne zdravstvene zaštite, nedovoljan je i broj zaposlenih psihologa pa možemo reći da su prava i potrebe djece u zaštiti mentalnog zdravlja nedovoljno prepoznati. Još uvijek nailazimo i na problem nedostatnog informiranja roditelja o pravima djece na zdravstvenu zaštitu. To poglavito dolazi do izražaja u slučajevima potrebe za liječenjem djece u inozemstvu i pri osiguravanju sredstava za nabavku skupih lijekova, što nerijetko rezultira izlaganjem djeteta u medijima kojima se roditelji obraćaju za pomoć. Svjedoci smo i učestalog izlaganja djece, pacijenata javnosti objavljivanjem informacija o njihovom zdravstvenom stanju ili slike djeteta u bolesničkoj postelji čime se ugrožava njihova privatnost i dostojanstvo. Na području zaštite osobnih podataka zamjetan je napredak, no povrede prava djece na privatnost upozoravaju da je i nadalje potrebno informiranje o mogućnostima zaštite i senzibiliziranju javnosti za čuvanje privatnosti djece u u svim segmentima života. Ugroženost prava djece na život očita je i dalje u prometu, nerazminiranim područjima, kao i u neznanju i u neinformiranosti o načinima sprečavanja spolnih i drugih bolesti. Svi zajedno moramo učiniti više na prevenciji zloporabe alkohola i drugih sredstava ovisnosti i trajno preispitivati kako se primjenjuju preventivni programi i kako ih možemo učiniti djelotvornim. Pored toga, društvo je dužno djeci ponuditi kvalitetne sadržaje za provođenje slobodnog vremena. Hrvatsko društvo u cjelini, ocjenjujemo, danas je osjetljivije za potrebe i prava djece s teškoćama u razvoju, no još nismo u potpunosti prihvatili i još nismo sposobni i spremni uvažavati različitosti. Promjene je moguće postići angažirajući i snagu koju čine sama djeca s teškoćama, a potom i njihovi vršnjaci, roditelji, učitelji, stručnjaci, mediji. Reakcije društva na različite manifestacije poremećaja u ponašanju djece i mladih često su neprimjerene i zakašnjele. Osnovna zadaća stručnjaka, ali i društva u cjelini je usklađivanje intervencija i mreže ustanova s potrebama djece od primarne prevencije u cijeloj populaciji do primjerenog tretmana kada se poremećaji u ponašanju već manifestiraju. Pri tom je nužno uključiti u rad djetetovo okruženje, školu, obitelj. Djecu koja dolaze u sukob sa zakonom često se putem medija prikazuje kao vrlo opasnu i zastrašujuću, ne propitujući ulogu društva u odnosu na sve rizične čimbenike odnosno pravovremenost i nepravovremenost poduzetih intervencija od strane odraslih radi sprečavanja neprihvatljivih ponašanja. Takav način prikaza djece možemo objasniti željom za senzacionalizmom, ali i nepoznavanjem stvarnog uzroka problema, neprepoznavanjem potreba djece i nužnosti zaštite njihovih prava kao i nepriznavanjem osobne, obiteljske, institucionalne i društvene odgovornosti. Osim toga, predugo se čeka na izricanje sankcija maloljetnicima kada je sudski postupak u tijeku, mada bi sva postupanja u slučajevima u kojima se odlučuje o djeci trebala biti žurna. Pri tom se događa da javnost ne prepoznaje sporost sustava kao uzrok problema vezanih za sankcioniranje počinitelja, nego traži pooštravanje kazni prema maloljetnicima što nikako nije u suglasju s Konvencijom o pravima djeteta. Dugotrajnost postupaka, neefikasnost ovrha, neujednačenost sudske prakse, presporo rješavanje složenih obiteljsko-pravnih odnosa u praksi uzrokuju i produbljuju brojne probleme čime se izravno šteti djeci. Smatramo stoga nužnom kontinuirani edukaciju sudaca kako bi se ujednačila praksa u odnosu na potrebe i prava ove djece. Svi opaženi oblici ugroženosti djece u Hrvatskoj još su dramatičniji ukoliko su vezani uz siromaštvo i ekonomske teškoće obitelji i sredine u kojoj djeca žive. Mišljenja smo da se ni u situaciji štednje na djeci ne smije štedjeti. Ne možemo biti zadovoljni tretmanom djece u medijima u kojima nailazimo na povrede privatnosti kako u tiskanim, tako i u elektroničkim medijima. Pritom se sve češće susrećemo i s elektroničkim nasiljem koje se manifestira objavljivanjem uvredljivih vulgarnih komentara o djetetu na forumima i blogovima internetskih portala. Česte su i prijave zbog izlaganja djece potencijalno štetnim medijskim sadržajima kao što su nasilje i seks prikazani na televiziji u neprimjerenom terminu, pornografski oglasi u tisku, pornografija na pojedinim web portalima koji su namijenjeni djeci. Također, i dalje zapažamo neuvažavanje prava djece da dobivaju primjerene informacije putem medija, a pogotovo pozitivne i prosocijalne sadržaje te čestu zlouporabu djece u oglašavanju. Nužno je u svim područjima osuvremeniti rad s djecom i uvažavanju njihova mišljenja i potreba. Naše društvo još uvijek ne prepoznaje dijete kao subjekt koji je sposoban aktivno sudjelovati u zajednici, nego ga uglavnom tretira kao objekt zaštite i skrbi. Stječe se dojam kako se participacija djece u društvu i dalje više ostvaruje formalno radi udovoljenja međunarodnim standardima, nego kao odraz istinskog uvjerenja u pravo djece na sudjelovanje. Zaključno možemo reći da bi sustav zaštite djece bolje funkcionirao nužna je bolja povezanost i suradnja svih institucija uključenih u njihovu zaštitu iz pozicije pravobraniteljice za djecu, odnosno mjesta na kojem se objedinjavaju mnoge informacije i sagledavaju problemi sa više aspekata zabrinjava nas nedovoljna povezanost resora i iskorištenost stručnih znanja i multidisciplinarnog pristupa u zaštiti djece kao društvo koje se opredijelilo dati na značaju i poduzimati potrebne aktivnosti radi što bolje zaštite djece, ne smijemo dozvoliti da ona bude marginalizirana i zapostavljena. Za uvod toliko, hvala vam lijepo. Na vaša pitanja, ja sam spremna odgovoriti. Hvala. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav? Odbor za obitelj, mladež i šport? Odbor za obitelj, mladež i šport? o Izvješću o radu pravobraniteljice za djecu za 2008. godinu. Naime, Odbor za obitelj, mladež i šport Hrvatskoga sabora na 21. sjednici održanoj 2. lipnja 2009. godine raspravio je Izvješće o radu pravobraniteljice za djecu za 2008. godinu koju je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila pravobraniteljica za djecu aktom od 31. ožujka. Na temelju članka 77. Poslovnika Hrvatskoga sabora odbor je raspravio predmetno izvješće kao matično radno tijelo. Odbor za obitelj, mladež i šport Hrvatskoga sabora raspolagao je mišljenjem Vlade Republike Hrvatske na predmetno izvješće. U uvodnom izlaganju pravobraniteljica za djecu izvijestila je članove odbora da je u 2008. godini ured postupao po 2075 novih predmeta, od kojih su bile 989 pojedinačne prijave povrede prava djece i 1086 opće inicijative. Broj pojedinačnih prijava kao i broj inicijativa povećava se svake godine. U daljnjem izlaganju, pravobraniteljica je istaknula da je proteklu godinu bilježio rast nasilja nad i među djecom i mladima te je rad ureda bio usmjeren prema toj problematici. Također je i upozorila na dugi boravak djece u institucijama smještaja i navela da je i dalje prisutna sporost pravosuđa, odnosno sudova u rješavanju obiteljsko-pravnih odnosa i donošenju odluka koje se odnose na prava djece. Pravobraniteljica je također istaknula da se u prosjeku prihvati između 22 i 25% prijedloga za uređenje zakonskih propisa koje uputi ured. Članovi odbora su istaknuli da je izvješće vrlo opsežno i da daje pregled ukupne problematike, odnosno da je prijedlog mjera i postupaka koje je potrebno poduzeti radi zaštite prava interesa djece. Međutim, navedeno je da dio mjere i preporuka nije još uvijek prihvaćen niti su otklonjeni nedostaci u zaštiti prava djece i mladih. Predsjednica odbora istaknula je da je neprihvatljivo da se problemi iz godine u godinu ponavljaju kako se podnose izvješća pravobraniteljice za djecu i također raspravljalo se u uvođenju jedinstvene stavke u proračunu kada se radi o sredstvima za djecu, a po tom pitanju se oglasilo i Ministarstvo financija. Članovi odbora su u nastavku rasprave podržali izvješće te je istaknuto mišljenje da je zaštita prava i interesa djece u Republici Hrvatskoj kroz institutu pravobraniteljice za djecu jedan od poželjnijih modela, iako nije uspostavljen u svim zemljama Europske unije, a nakon provedene rasprave, Odbor za obitelj, mladež i šport Hrvatskog sabora odlučio je jednoglasno predložiti Hrvatskom saboru sljedeći zaključak da se prihvaća Izvješće o radu pravobraniteljice za djecu za 2008. godinu. Hvala. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Odbor za rad i socijalno partnerstvo, predsjednik odbora, gospodin zastupnik Boris Kunst. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče, pravobraniteljice za djecu i kolege zastupnici. Odbor za rad i socijalno partnerstvo Hrvatskog sabora na 24. sjednici održanoj danas raspravljalo je o izvješću o radu pravobraniteljice za djecu za 2008. godinu. uvodnom izlaganju pravobraniteljica za djecu kratko je upoznala odbor s područjima u kojima je ured djelovao tijekom 2008. godine. Da ne ponavljam to što je i ona sama vrlo opširno ovdje izložila, osvrnuti ću se samo na raspravu odbora i u raspravi odbor se posebice osvrnuo na onaj dio izvješća koji se odnosi na djecu koja su gospodarski iskorištavana. U 2008. godini zaprimljena su 22 pojedinačna predmeta iz zaštite od gospodarskog iskorištavanja i obavljanja štetnih poslova. Radilo se o prijavama građana, odnosno predstavnika lokalne samouprave o sudjelovanju djeteta u noćnim satima u televizijskim show-ovima, radu djeteta u prodaju suvenira u noćnim satima, iskorištavanju djece na ugostiteljskim poslovima i trgovinama te zahtjevima roditelja za pružanje zaštite njihovoj djeci prilikom obavljanja stručne prakse. Prema podacima Državnog inspektorata za 2008. godinu, inspektori rada u području radnih odnosa su zaprimili 150 zahtjeva roditelja djece mlađe od 15 godina za izdavanje odobrenja za sudjelovanje uz naplatu u izvođenju i snimanju tv spotova, reklama i serijala. Inspektori su izdali odobrenja jer su procijenili kako navedene aktivnosti ne ugrožavaju zdravlje djece, iako ja osobno držim to dosta upitnim. U raspravi su članovi odbora naglasili da je nužna bolja zaštita djece koja su izložena svakodnevnom prosjačenju. Pri tom je istaknuto da je potreban veći angažman i suradnja Ministarstva unutarnjih poslova i nadležnog ministarstva, centra socijalne skrbi, te nadležnih sudova u zaštiti djece od gospodarskog iskorištavanja. Također izražena je zabrinutost zbog nedovoljnog prihvaćanja, preporuka i prijedloga koje je pravobraniteljica za djecu upućivala nadležnim tijelima. Nakon rasprave odbor je jednoglasno odlučio predložiti Hrvatskom saboru da donese slijedeći zaključak, prihvaća se izvješće o radu pravobraniteljice za djecu za 2008. godinu. Hvala lijepa. Hvala. Odbor za ravnopravnost spolova, gospođa predsjednica Gordana Sobol. Izvolite. **Sobol, Gordana (SDP)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Za razliku od nekih predstavnika odbora, ja ću ovo izvješće u cijelosti pročitati, jer je potpredsjednika Odbora za obitelj, mladež i šport propustila pročitati jedan dio izvješća. A to samo kao upozorenje kolegama da pogledaju cijelo izvješće. Odbor za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora je na 19. sjednici raspravljao o izvješću o radu pravobraniteljice za djecu za 2008. godinu. Godišnje izvješće pravobraniteljice za djecu prikaz je rada ureda i podataka o stupnju poštivanja, odnosno ugroženosti dječjih prava. Protekle godine rad ured bio je naročito usmjeren problematici nasilja nad djecom i među djecom. 2008. godina obilježila je značajan izražen problem manipulacije djecom i kršenje njihovih prava tijekom roditeljskih sukoba. Sustav socijalne skrbi i zaštite obitelji, na žalost još uvije ne može adekvatno odgovoriti na zahtjeve koji se pred njih postavljaju, dijelom zbog preopterećenja, a dijelom zbog manjkave suradnje centara za socijalnu skrb s obiteljskim centrima. Ukazano je na nedostatak preventivnih zaštitnih mjera u odgojno obrazovnim ustanovama kao i programa pomoći djeci žrtvama nasilja kao i djeci nasilnog ponašanja. Ukazano je manjkavosti u sustavu zdravstva, odnosno nedostatak odjela za djecu kojoj je potrebna psihijatrijska pomoć kao i nedostatno informiranje roditelja o pravima djece na zdravstvenu zaštitu. Primjerice, liječenje u inozemstvu, nabava skupih lijekova. Zamjetan je međutim napredak na području zaštite osobnih podataka djece kao i osjetljivost hrvatskog društva na potrebe i prava djece s teškoćama u razvoju. U raspravi koja je uslijedila članovi i članice odbora, ovo se izvješće veoma pozitivno ocijenili. Posebno je zapaženo sudjelovanje ureda u poticaju i izradi zakonskih propisa pri čemu je ured ostvario značajnu suradnju i s ovim odborom. U vezi s rastućim nasiljem nad i među djecom te ponekim zahtjevima za pooštravanje maloljetničkog zakonodavstva, ured ima jasan stav da umjesto umjesto pooštravanja treba pojačati rad na prevenciji. Istaknuto je kako teret odgovornosti ne može snositi samo dijete. Također je upozoreno na pojedine specifične probleme primjerice kontakti djece s roditeljima koji su na odsluženju zatvorske kazne, pravo na informiranje o državnoj maturi, ishrana djece u školama, prava Romske djece, problematika djece bez roditeljske skrbi koja nakon završetka srednje škole ostaju bez smještaja, zabrinjavajući trend konzumacije alkohola kod djece i drugo. Nakon provedene rasprave odbor je jednoglasno odlučio predložiti Hrvatskom saboru da prihvati izvješće o radu pravobraniteljice za djecu za 2008. godinu. Hvala. Otvaram raspravu. Klub zastupnika HDZ-a gospođa zastupnica Željana Kalaš. Izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedavajući. Uvažena pravobraniteljice za djecu, državni tajniče, suradnici iz Ureda pravobraniteljice, gospođe i gospodo zastupnici. Govoreći u ime kluba HDZ-a o izvješću pravobraniteljice za djecu i to za 2008. godinu. Za početak je možda važno reći da u Hrvatskoj živi više od 900 tisuća djece. O društvenom kontekstu razvoja prava djeteta možda bi bilo važno reći da je 20. stoljeće bilo proglašeno stoljećem djeteta i kao rezultat te pažnje uvelike je promijenjena paradigma u odnosu na dijete i djetinjstvo. Danas se vrlo često za djecu kaže da su ona posebna socijalna interesna skupina. Naravno kada govorimo o tome socijalno interesnoj skupini, treba se reći da se zapravo o toj skupini treba omogućiti emancipacija od drugih interesnih skupina. I zapravo reći da na tragu UNICEF-ovog trenda novog shvaćanja statusa djece u modernoj politici, to danas postaje također hrvatska realnost. Danas se djecom ne bave isključivo Ministarstvo socijalne skrbi nego i Ministarstvo obrazovanja, ali i Ministarstvo obitelji. Kao što u Republici Hrvatskoj vrlo pozitivan primjer i upravo u mandatu prethodne Vlade i u ovoj Vladi prvi put se formiralo Ministarstvo obitelji, međugeneracijske solidarnosti i branitelja. Kao jedno od važnih komponenata koje to ministarstvo daje prema zaštiti prava djece je kampanja protiv tjelesnog kažnjavanja djece koja jedinstvena u Europi pod nazivom "Trebam ljubav". Ja vjerujem da ste već dovoljno senzibilizirani po tom pitanju, jer o tome je danas govorila i gospođa pravobraniteljica i predstavnici nadležnog ministarstva su vrlo često govorili o tome, a i ja sam osobno također kada smo usvajali tu konvenciju već dosta često govorila o tome. Često se kaže da se mijenjajući se perspektive kaže se dakle ako nema tržišta, nema ni djece. Dakle, iz ovog zaključka proizlazi da se zapravo danas s djecom ne bave samo ministarstva koja sam nabrojila, nego se njima bave i Ministarstvo financija. Ovo kažem naravno kako bismo shvatili važnost međuresorske i sustavne suradnje raznih državnih tijela i institucija po pitanju djece. Percepcija djece i djetinjstva u društvenom svijetu danas je bitno promijenjena, pa je tako to pozitivan primjer i u Hrvatskoj. I stoga naša zajednička nastojanja, vjerujem da se tome može pridružiti i cjelokupni Sabor, a ne samo matični odbor i zajedno sa suradnicima i gospođom pravobraniteljicom, nadležnim ministarstvima i razno raznim tijelima, dijete više ne bi trebalo biti objekt, nego se sve više trudimo svi zajedno da dijete bude subjekt i po tom pitanju sasvim su jasna traženja Ureda pravobraniteljice za promjenu Ustava. Nešto što bih u ime kluba htjela istaknuti, a o tome smo govorili i na matičnom odboru, to je da je postizanje ravnoteže između reagiranja ureda po pojedinačnim pitanjima. A nekako mi se čini da su upravo izvješće ovog Ureda pravobraniteljice za djecu, baš iz godine u godinu sve sadržajnija i ne može se reći isključivo da su navođenja pojedinačnih primjera samo taksativno potvrđivanje svakodnevnog rada i kao argument potkrijepe da se zbilja događa 35 poziva dnevno u Uredu pravobraniteljice od strane djece ili osoba koje se bave zaštitom prava djece. Već se zapravo radi o isticanju naputaka koje sam Ured pravobraniteljice daje na primjeru pojedinačnih slučaja. Dakle, kao što sam rekla, postizanje ravnoteže između reagiranja i preporuka s obzirom na individualne slučajeve, vrlo je važno napomenuti i vrlo vrijednu proaktivnu stranu, dakle na senzibilizaciju po raznim pitanjima, sugestijama i uputama, a o tome je dovoljno govorila pravobraniteljica u svom izlaganju, pa se ja više ne bih ponavljala. nešto što možda nismo dovoljno toga svjesni, pogotovo one osobe koje se kao partnerski nalaze u takvim odnosima a to je raskrinkavanje negativne uloge roditelja. Vrlo često se a tome smo svjedoci i prateći razno razne medije, tiskovine i slično koji kažu da se zapravo pod krinkom borbe za prava svojega djeteta razrješuju visoko konfliktni partnerski odnosi. Dakle, radi se o konfliktnim razvodima, problemima alimentacije i mnogim drugim slučajevima roditeljske skrbi koja se zapravo u ovom slučaju javlja u negativnom obliku. I još samo za kraj. Prije nego što potvrdim to da će klub HDZ-a podržati ovo Izvješće pravobraniteljice za djecu reći ću da se vrlo često u javnosti javlja pitanje ovih 25% prihvaćenosti prijedloga ureda prema institucijama. Postavlja se dakle pitanje je li to uspjeh ili nije. Naravno da bi idealno bilo 100%, ali ja ću se poslužiti jednom rečenicom bivšeg norveškog pravobranitelja za djecu koji u evaluaciji institucije pravobranitelja za djecu koju je izdao upravo Ured pravobranitelja za djecu kaže "Kada nas pitaju za najbolje kažemo pogledajte Hrvatsku." Toliko od mene. Klub HDZ-a podržat će Izvješće pravobraniteljice za djecu za 2008. godinu. Hvala lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Klub zastupnika HNS-a gospodin zastupnik Goran Beus Richembergh. Izvolite.

Institucija pravobranitelja odnosno pravobraniteljice za djecu jedna je od onih koja se konstantno kvalitetno rekao bih dobrim tempom razvija i već samom činjenicom što je institucija koja je napravila krupan iskorak u decentralizaciji odnosno u regionalizaciji svoga djelovanja razvijajući regionalne centre a ne samo svoj ured u Zagrebu. Već se iz ovoga izvješća vidi koliko je to bilo važno i koliko je bilo korisno jer regionalni uredi mogu i to se sad vidi da to i čine bitno doprinijeti da se sama institucija ali isto tako i mogućnosti komunikacije približe ljudima i da prestanemo razmišljati o Hrvatskoj kao o okolici Zagreba i da se naviknemo na to da važne državne institucije imaju svoje regionalne adrese i u našoj zoni u kojoj živimo. Ono što na neki način alarmira ili barem upozorava iz ovoga izvješća je ta konstanta da dolazi do povećanja broja slučajeva u kojima se očito krši pravo djeteta i to je nešto na što očito relevantne institucije naše države ne reagiraju. svake godine potpisivati izvješće koje ima preko 250 stranica a ne zabilježiti konkretan napredak u onom dijelu odgovornosti koji leži na drugim institucijama društva pretpostavljam da je frustrirajuće i za samu pravobraniteljicu i za njene suradnike jer u nekim situacijama vjerojatno se osjećaju potpuno nemoćnim. prava i ovlaštena pravobraniteljstva je relativno uzak. Čini se da ni oni koji mogu reagirati jer to ne iziskuje nikakva posebna materijalna sredstva, nikakvu dodatnu organizaciju ili posebno velike napore a to su mediji ne odgovaraju na pozive, preporuke, upute, javne rasprave o tome da djecu treba skloniti od javnoga oka u svim situacijama koje narušavaju njihovu privatnost, njihovu osobnost, njihova prava. A s druge strane, čini se da preveliki prostor zauzima onaj oblik javne diskusije u kojemu se zapravo priča o pravu djeteta, zloupotrebljava na način da se suzi pedagoški prostor za njegovo kvalitetno odrastanje. O tome najviše i najbolje mogu govoriti upravo ljudi koji rade u školstvu, dakle u školama, koji uspoređuju sadašnje prilike s prilikama od ranije gdje se nerijetko događa da roditelj otvoreno pedagogu, nastavniku, učitelju spočitava probleme svoga djeteta na način vi ste ti koji ga trebaju odgojiti. A lani se u ovome Saboru dogodila jedna stvar koju javnost nije popratila s dužnom pozornošću. Naime, mi smo redefinirali sustav osnovnoga obrazovanja na način da se više škola ne zove ustanovom za odgoj i obrazovanje nego samo za obrazovanje. Mi smo dakle obrazovnom sustavu, onom primarnom obrazovnom sustavu za kojega mnogi drže da je najvažniji jer djeluje u formativnim godinama izbili sve metode pa čini se i ovlaštenja u procesu odgoja, a kao roditelji imamo iznimno visoka očekivanja upravo škole kao institucije da umjesto nas jer nas nema kući, jer nismo u stanju posvetiti dovoljno vremena svome djetetu, jer zaboravljamo na važnost obitelji. Dakle, da umjesto nas odradi posao za kojega očito više nema nikakva ovlaštenja. To je diskrepancija gdje se nalazi veliki prostor zlouporabe prava djeteta. Žao mi je što Vlada uporno ignorira inicijative koje dolaze iz pravobraniteljstva. Ja se nadam da se neće pravobraniteljici gospođi Jelavić dogoditi ono što se dogodilo pučkom pravobranitelju da da mu Vlada dvije godine za redom poručuje da je primila na znanje ono što je on rekao. Šta znači primiti na znanje? To znači ignorirati, to znači ne djelovati. Uostalom, o tome ćemo malo kasnije razgovarati. To je na neki način ponižavanje institucije i to saborske jer to su naši ovlaštenici, ovlaštenici ovoga najvišeg predstavničkog zakonodavnog Doma u Hrvatskoj. Dakle, taj oblik ruganja postaje očito standard ponašanja a to se vidi iz ovoga izvješća. Ako je točno da je ured pravobraniteljice, dakle svi kapaciteti uključujući i nju samu sudjelovao u čak 22 slučaja kad se definirao određeni novi zakon, novi propis ili novelirao postojeći a da predlagatelj, a mi znademo tko je predlagatelj u 90% slučajeva, to je Vlada sa svojim ministarstvima ignorira te prijedloga. Onda to nije dobar znak. Dakle, možemo prihvatiti i određeni stav Vlade da je teško kurativno djelovati, da nema sredstava, da postojeći sustav je pretvrd, da ga još ne reformiramo dovoljno. Ali ako se ta ignorancija događa i u dakle u začetku kada nastaje propis, kada se definiraju standardi, onda je kasnije vrlo teško sanirati posljedice. Sada u ovoj predizbornoj kampanji, dozvolite da to kažem kao ilustraciju, dogodio se čitav niz slučajeva eklatantnog kršenja prava djece, čak štoviše zlouporabe djece u političke svrhe. I gotovo da nema stranke koja bi se mogla izuzeti iz odgovornosti. Mogu vam reći konkretan primjer iz svoga grada, završni skup jedne političke stranke, da ovo sada ne bi ispalo strančarenje, neću reći koje, se poklanja maturantima, a znademo da više od 50% maturanata u našemu gradu su maloljetnici zbog toga jer završavaju treći razred srednje strukovne škole. I to se javno kaže i nitko ne može reagirati, nema nikakvoga mehanizma da se to spriječi, da se djecu zloupotrebljava u političke svrhe. I to nije jedini slučaj, takvih je bilo širom Hrvatske. Zašto? Zato jer PR-ovc, stručnjaci za marketing sugeriraju vodstvima političkih stranaka koristite djecu jer to rađa emocije kod birača. Bilo bi jako korisno i pametno da se definira što jest a što nije dozvoljeno kada se govori i o političkim kampanjama, izborima, ne ovisno o tome radilo se o izborima za mjesnu samoupravu ili predsjednika republike. Jer ova situacija frustrira i ured pravobraniteljice za djecu. Može vrištati koliko god hoće, može izdavati priopćenja za javnost, slabo u kampanji uopće takva priopćenja dolaze do izražaja. Ja nisam vidio ni u jednim novinama priopćenje koje je izdala gospođa Jelavić. I to ne dolazi do onih do koga bi trebalo doći. Svi to ignoriraju. Znadem pouzdano da je ured pravobraniteljice na raspolaganju i u tome poslu da se definira, da se propisima definira, da se maknu djeca iz politike, da se maknu iz političkih kampanja, da se spriječi zlouporaba, da se definiraju sankcije za one koji to čine. I ovo je poziv Vladi. Prije svega ministarstvu, gospođe Kosor da u što kraćem roku definira takve norme i da pronađe, dakle, da locira koji su to propisi u koje treba ugraditi te norme, jer ona je ta koja vodi resor koji mora brinuti o tome. Uprava za djecu ministarstva, ministarstva na čijemu je ona čelu mora smoći snage da definira te norme i da ih predloži Saboru da se prije toga konzultira sa uredom pravobraniteljice za djecu i da se ne dogodi ako je moguće niti u sljedećoj kampanji a čekaju nas predsjednički izbori da se djeca pojavljuju kao sredstvo političkih obračuna ili prikupljanja političkih bodova. Klub HNS-a podržava izvješće pravobraniteljice i svakako izražavamo svoje nezadovoljstvo što se na 273 stranice pobrajaju čitav niz slučajeva u kojima gotovo da nema nikakvoga …/Govornik se ne razumije./… od onih koji primaju plaću za to da te stvari isprave, spriječe, preveniraju. Čini mi se da će izvješća pravobranitelja za ovu godinu još jednom zorno pokazati da je netko njihovu ulogu shvatio kao ures sustava, kao demokratsku ilustraciju a ne kao autoritete na temelju čijega mišljenja valja djelovati. Čini mi se da će ova izvješća uključujući izvješće pravobraniteljice za djecu poslužiti još jednom kao smokvin list nemoći države da zaštiti one koji su najnemoćniji. Hvala lijepa. Klub zastupnika SDP-a, gospođa zastupnica Marija Lugarić. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, gospođo državna pravobraniteljice, gospođo zamjenice državne pravobraniteljice, državni tajniče, kolegice i kolege. Na samom početku da ne bude nikakvoga spora klub SDP-a podržati će ovo izvješće pravobraniteljice za djecu jer ocjenjujemo da je ono ne samo opsežno već i izrazito sadržajno a za one koji se manje tom problematikom bave i izrazito informativno. Ocjenjujemo da izvješće pravobraniteljice za djecu dobro oslikava stanje dječjih prava a obzirom na to da smo upoznati sa radom na koji način pravobraniteljica radi ocjenjujemo ga i kao autentičnim prikazom stanja dječjih prava u Republici Hrvatskoj. Kolegice i kolege mi volimo govoriti o dječjim pravima, ja bih vas zamolila da možda sami sa sobom probate sebi nabrojati barem pet konkretnih dječjih prava. Nisam sigurna koliko bi zastupnica i zastupnika u tome uspjelo a to zapravo govori i o najvećem problemu. A to je da se mi na dječja prava osvrćemo uglavnom prigodničarski, prigodom dana djeteta ili prigodom razmatranja ovakvih izvješća u Hrvatskom saboru. Dječja prava i poštivanje dječjih prava nisu samo naša dobra volja, nisu samo nešto što eto mi moramo, to je naša obveza kao Republike Hrvatske, naša međunarodna obveza i, no međutim, mi se u SDP-u nadamo da i vi svi ovdje u dvorani mislite da je i puno više od same međunarodne obveze. Djeca zaista jesu najranjivija društvena skupina, oni su pod posebnom paskom države ali mi se čini a to je ono za što se pravobraniteljica zalaže da moramo malo više raditi na promociji aktivnog sudjelovanja djece, djecu iz one prizme posebne skrbi, posebne zaštite, zapravo i promatrati kroz onu drugu prizmu afirmacije njihovog aktivnog sudjelovanja u društvu i da ih na koncu konca pitamo oko donošenja onih odluka koje se njih tiču jer ih vrlo često mi o tome ništa ne pitamo. Kada govorimo o tome kolegice i kolege želim reći da zapravo i tu mi kao zastupnici, zastupnice upadamo u tu priču jer to je naš posao između ostalog, to je naša zadaća, to je zadaća i svih tijela državne uprave i svih institucija koje se na ovaj ili onaj način bave djecom. Ono što je nama u SDP-u ali apsolutno tragično, to je da se u ovim izvješćima iz godine u godinu ponavljaju jedne te iste primjedbe. Nekad ih je više, nekad ih je manje, po prioritetima su možda drugačije posložene no međutim one se ponavljaju. Konačno, čini nam se da nakon odnosno šest godina rada pravobraniteljice za djecu moramo učiniti i korak više i svi zajedno uložiti više napora da ne dozvolimo daljnje kršenje dječjih prava jer ovo izvješće pokazuje da u ovoj državi ima previše djece kojima se krše njihova prava. Kako se krše ta prava? Prava se krše sustavnim ignoriranjem preporuka pravobraniteljice, prava se krše zakašnjelim reakcijama institucijama, prava se krše neprovođenjem zakona i prava se uz već spomenuto prigodničarstvo krše ignoriranjem prava i interesa djece od strane nadležnih odraslih. Ovdje želim sada istaknuti, iz samog izvješća pravobraniteljice izdvojiti nekoliko njezinih preporuka koje, čini mi se, ne smiju ostati zakopane u ovom izvješću i završiti u nekakvoj ovdje saborskoj arhivi nego zaista su poziv za akciju. Svjedoci smo da je sve više nasilja u društvu među djecom. ono što je novi problem je da se ta dobna granica djece koja rade nasilje međusobno među starijima i obrnuto sve više spušta. Ono što od nadležnih državnih ministarstava dobivamo kao odgovor je da je sve divno i krasno. Pravobraniteljica smatra, citiram: "urgentnim posvetiti veću pažnju prevenciji nasilja među djecom, ali i nasilja u obitelji i društvu", no međutim istovremeno dobivamo mišljenje Vlade na prijedlog SDP-a da o tome raspravljamo da to naprosto nije potrebno. Pravobraniteljica traži da se izmijeni članak 54. Obiteljskog zakona s ciljem da se izjednači način utvrđivanja očinstva neovisno o tome jesu li djeca rođena u bračnoj ili izvanbračnoj zajednici, odnosno smatra da se presumpcija bračnog očinstva treba primjenjivati samo u slučajevima kada se očinstvo djeteta ne može odrediti priznanjem. To je bio jedan medijski prilično razvikan slučaj što je posebna priča medijskih prava na neki način i zaštite djece. Na takvu preporuku od nadležne ministrice, gospođe Kosor, na zastupničko pitanje se dobiva očitovanje kako se nema namjera izvršiti promjena zakona. Slično je stvar i sa pravom djeteta na prijavu prebivališta u slučaju razvoda i inače taj problem povrede prava na život s roditeljem, odnosno u onoj situaciji prepucavanja preko djece, u vrlo konfliktnim razvodima gdje sve više i više djece je traumatizirano, a ništa se nije pomaklo sa točke na kojoj smo bili prije nekoliko godina. Ista stvar je ili slična sa izmjenom prakse prilikom izdavanja putovnica djeci razvedenih roditelja, obzirom da treba izbjeći mogućnost da se dijete napusti zemlju bez suglasnosti drugog roditelja. Ništa se nije učinilo. U svezi uzdržavanja djeteta pravobraniteljica smatra da bi se trebalo pojačati kaznenu odgovornost roditelja koji ne ispunjava obvezu uzdržavanja. Ništa se nije učinilo, a sad ću samo malo kratko spomenuti priču vezano uz alimentacijski fond koji je odbijen, pa najavljen da će biti, Vlada ništa. Pravobraniteljica dalje smatra nužnim zakonski urediti pitanje osnivanje baze podataka o počiniteljima spolnih delikata na štetu djece. Usprkos tim preporukama u Vladi još se nije pristupilo izradi takve baze podataka. Pravobraniteljica također ukazuje na neprovođenje zakonskih odredbi vezane uz prodaju alkohola djeci. Unatoč tome, promjena nema nikakvih. Pravobraniteljica ukazuje na alarmantno stanje u broju pedijatara, no međutim ništa se ne događa. Pravobraniteljica upozorava na činjenicu da u Republici Hrvatskoj postoji samo jedna specijalizirana psihijatrijska bolnica za djecu i mlade, da nedostaju dječji odjeli psihijatrije, međutim ništa se ne događa. Jedno ponavljanje od lanjskog izvješća. Pravobraniteljica upozorava odnosno ukazuje na odnos prema djeci oštećenicima u kaznenom postupku, odnosno imali smo to nedavno ovdje u raspravi određene sugestije uz to vezane na Zakon o sudovima, odbijen od strane vladajuće većine. Između ostalog, priča o uvođenju zdravstvenog odgoja u škole, poznata priča, unatoč apelima pravobraniteljice, unatoč očitoj potrebi, unatoč kampanjama mi danas nemamo zdravstveni odgoj u školama. Pravobraniteljica također ističe stavljanje u nepovoljan položaj roditelja djece s teškoćama u razvoju nakon stupanja na snagu Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama, obzirom da su prema tom propisu umanjene ionako niske naknade roditeljima djece s teškoćama u razvoju. Naime, ta naknada je konkretno niža za 338 kuna. To je nedavno propis koji je usvojio ovaj Hrvatski sabor, a predložila naša Vlada. Također treba spomenuti da nije donesen Nacionalni program za prevenciju poremećaja u ponašanju 2008.-2012., a trebao je biti donesen. Također nije donesen niti nacionalni program sporta, niti imenovano vijeće za sport što je propisano zakonom o sportu i trebalo je biti obavljeno prije više od dvije godine, a vezano uz sprečavanje ugroženosti djece koja se bave sportom. U svezi s problemom zaštite djece od gospodarskog iskorištavanja, pravobraniteljica je skrenula pozornost na zaštitu djece prosjaka sugerirala je donošenje Protokola o postupanju u slučajevima zatjecanja djece u prošnji, čak je osnovana radna skupina. No međutim, izrada protokola nije, kako izrada tog protokola nije izrijekom predviđena u nekim drugim nacionalnim strategijama, Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti je izvijesti pravobraniteljicu da ne postoji temelj, ali niti opravdanost za donošenje takvog protokola. Također, nacionalni plan aktivnosti za prava i interesa djece 2006.-2012. godinu za 2007. nije donesen. Jedno od prava na koje upozorava pravobraniteljica za djecu je povreda prava na privatnost djece, odnosno prava na privatnost djece u medijima. Pravobraniteljica upozorava da ne postoji regulatorno tijelo koje bi pratilo ostvarivanje tog prava djeteta, odnosno povredu prava djeteta u tiskanim medijima. Postoji za elektroničke medije, no međutim u tiskanim medijima ne postoji. Još uvijek se ništa na tom području nije učinilo. Preporuka pravobraniteljice o zaštiti djece od oglašavanja u školama koja je podnijeta Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta u praksi je potpuno ignorirana. Nisu prihvaćene sugestije pravobraniteljice prilikom donošenja Zakona o rodiljnim naknadama i roditeljskim potporama u smislu da se osobi koja je dijete u ranoj životnoj dobi, povjerenoj na čuvanje i odgoj, priznaju prava koja bi u istoj situaciji pripadala i roditelju. Nisu prihvaćeni ni prijedlozi vezani uz Zakonom o kaznenom postupku da opunomoćenik djeteta žrtve može biti samo odvjetnik, kao ni da se djetetu žrtvi prizna pravo na besplatnog savjetnika za svrhe davanja iskaza. Niti prijedlog za izmjenu Kaznenog zakona također nije usvojen. Nije prihvaćen prijedlog ni kod izmjene Zakona o sudovima. Nije prihvaćen prijedlog kod donošenja Zakona o udžbenicima. U svezi Zakona o sigurnosti prometa na cestama nije prihvaćen prijedlog pravobraniteljice za poboljšanje stanja sigurnosti djece vezano uz pooštravanje prakse za sankcioniranje vozača za djecu koja se voze nevezana u automobilu, pooštravanje kazne za prijevoznike koji se bave prijevozom djece u slučaju nepridržavanja sigurnosnih pravila i slično. Sve je to odbijeno. Kod donošenja zakona, odnosno kod izrade Zakona o strancima nije prihvaćen prijedlog za propisivanje obvezne pisane suglasnosti roditelja kod prelaska granice maloljetnika koji nije u roditeljskoj pratnji. Ta lista prijedloga koji nisu prihvaćena od strane pravobraniteljice ne bi bila toliko problematična da zadaća i obveza pravobraniteljice kao opunomoćenice svih nas ovdje zastupnika i zastupnica u Hrvatskom saboru nije utvrđena i i zakonom, ali čini mi se i deklariranom voljom, ali nažalost samo deklariranom voljom svih da se zaista zaštite dječja prava. Iz tog razloga, mi ćemo kao klub SDP-a predložiti donošenje jednog zaključka vezano uz ovo izvješće, a to je da se zadužuje Vlada Republike Hrvatske da u roku od 60 dana donese program mjera za unapređenje stanja dječjih prava u Republici Hrvatskoj, posebno vodeći računa o problemima prisutnim u provođenju propisa te prijedlozima navedenim u izvješću pravobraniteljice za djecu. Taj isti zaključak predložili smo i na Odboru za obitelj, mladež i šport HDZ-ova većina ga je odbila, iako se nadam da su u međuvremenu pročitali i mišljenje Vlade jer je i Vlada sama zapravo svjesna toga da ne čini dovoljno na zaštiti dječjih prava, zadužila je nadležna tijela državne uprave da svatko u okviru svog djelokruga poduzmu odgovarajuće mjere radi otklanjanja nepravilnosti navedenih u izvješću pravobraniteljice kao i da su u neposrednom kontaktu s pravobraniteljicom za djecu dodatno razmotre pojedine primjedbe. Mi se nadamo da će ipak većina u ovom Parlamentu imati ne samo prigodničarsko, nego i stvarno razumijevanje za potrebu i poštivanja i promicanja dječjih prava i da će prihvaćanjem i našeg zaključka, ali i onda kod donošenja zakona koji nama ovdje dolaze dolaze po dnevnom redu, između ostalog malo više voditi interesa o pravima djece, a malo manje voditi interesa o stranačkoj stezi. Zahvaljujem.

To naprosto nije istina jer do prije 5 godina gotovo nitko, pa ni u ovom Saboru nije govorio o dječjim pravima. Osoba koja danas sjedi ovdje kao opunomoćenik Hrvatskoga sabora nakon našeg izlaganja gotovo da bi mogla dati ostavku jer ispada da se baš ništa od prijedloga koje je ured, dakle gospođa pravobraniteljica sa svojim suradnicima uputila svim nadležnim institucijama. Gotovo je da se ništa nije po tom pitanju riješilo. Pa možda za sljedeće izlaganje da pripremite što je to, koje su to mjere, koje je zapravo usvojeno od strane institucija, bez obzira na koju se instituciji radi, pa čak i ovoga saborskog odbora. Hvala vam lijepo.

Ovo Izvješće o radu pravobraniteljice za djecu za 2008. godinu zaslužuje svaku pohvalu. Ono je svake godine sve opširnije. S one jedne strane govori o tome kako je rad sve bolji, sve obuhvatniji, ali jednako tako govori i o tužnoj činjenici kako se prava djeteta na svakom koraku krše. Ovo izvješće pokazuje koliko smo bili u pravu kada smo još daleke 2002., odnosno 2003. godine formirali ovu instituciju. To govori kako smo danas više u pravu nego onda kada je ta institucija nikla. Ovo izvješće može biti ogledni primjer, gotovo na razini je znanstvenog rada. Predložak svima onima koji se bave djecom, zaštitom djece, u pojedinim segmentima može i te kako biti odlična podloga za njihov rad. Ne samo što obiluje konkretnim primjerima, nego gotovo nema područja koje nije obuhvaćeno. Dijete u odnosu s drugim i u odnosu sa bilo kojim društvenim odnosima u koje djeca stupaju. To isto tako govori da nema područja na kojem ne eskalira taj sukob. Ovo izvješće pokazuje, ono je jednostavno zrcalo kako u državi mnoge stvari ne štimaju. To se sve reflektira na djecu, više nego što bi to željeli i više nego što smo to kadri mi ovdje priznati. Izvješće osim analize dobar dio, gotovo više od 1/3, što je posebna vrijednost tog izvješća govori ne samo o kuknjavi, nego što treba učiniti. Što trebaju učiniti pojedina državna tijela, institucije. O tome je vrlo konkretno govorila gospođa Lugarić, a onda se paušalno govori da to nije točno. Ona je argumentirano govorila sve što nije prihvaćeno, a trebalo je biti prihvaćeno i nema nikakvog razloga da ne bude. Ali očito je da se nema dovoljne stvarne podrške. Ona u državi stoji na razini jedne verbalne podrške, ali stvarne podrške ovdje zaista nema. Pa čak ni onda kada pojedina rješenja pojedinog pitanja državu u provedbi ne bi puno koštala. To znači da se djeca iskorištavaju, da se djecom manipulira. poseban osvrt i želim to posebno osvrnuti se u ovom izvješću na ovaj dio dječjih ekonomskih prava. Pogotovo dječjih ekonomskih prava u jednoroditeljskim obiteljima. I danas je to jedan, o tome se puno pričalo, ali malo se što riješilo od tada. Ja ću također napomenuti alimentacijski fond. To su pitanja koja ne trpe odgodu, postupci su dugotrajni kod razvoda. Pitanje uzdržavanja i dalje je jedan veliki, veliki problem. To je nešto što bi država trebala promptno reagirati i na taj način štedi i svoje vlastite fondove, a da ne govorimo o tome koliko to ima za posljedicu za jačanje jednog građanskog i općenito pa i poslovnog morala. Jer ako je moguće da netko ne plati nešto što je obvezan, onda tu nastupa jedno gotovo moralno rasulo. Teško je uopće se osvrnuti na jedan dio, dobar dio, a kamoli na sve na što upozorava pravobraniteljica za djecu. Ali zasigurno problem nasilja nad mladima, među mladima je veliki problem. Ako Vlada to prizna, ali ne želi da se o tome ovdje u Hrvatskom saboru raspravlja, kao što je klub SDP-a predložio, onda se postavlja pitanje zbog čega? Dakle Vlada zabranjuje probleme, ne smije se o njima ni pričati, jer se stvara ružna slika. Ali to je onda način, odnosno prvi korak da se ne riješe oni. Ignorancija ovdje neće pomoći i bježanje od problema. Ti problemi i dalje će samo eskalirati. Sve ono što smo nekada gledali na filmovima, ušlo je u naše dvorište i to na velika vrata. Zlouporaba djece na Internetu, jedno je od velikih zala. To su djeca koja tu doživljavaju velike patnje. Ne znaju se s tim nositi, iskorištavana su. Prema tome, treba malo razmisliti. Mi smo donijeli i izmjenu Kaznenog zakona o kibernetičkom o sankcioniranju kibernetičkog kriminala, ali očito da to nije dovoljno. Očito da nema dovoljno ni obrazovanja onih koji bi to trebali prepoznati i adekvatno reagirati. A tu treba reagirati i promptno. Ako je igdje brzina u zaštiti bilo čijih prava potrebna, onda je to kod dječjih prava više nego igdje drugdje. Djeca imaju pravo na obrazovanje, na obrazovanje i to od rane vrtićke dobi u smislu učenja tolerancije i demokracije. To smo ranijih godina dobivali obećanje od aktualnog ministra, da će to na jesen krenuti. Zadnje dvije godine o tome se više, uopće više nema niti obećanja. Isto tako djeca imaju pravo na spolni odgoj, radi zašite vlastitog zdravlja, radi odgovornosti prema sebi i prema drugima. To im se uskraćuje. Uz glupa objašnjenja. Pojedina prava, dječja prava koja se krše, pravo na kontakte sa rodbinom prebačeno je jednostavno sve na sudove. Međutim koliko u tome sudovi mogu uopće apsorbirati rješenja tih prava. Mnogi niti ne traže takvu zaštitu znajući da je ona spora. Uljuđenim demokracijama sa dugotrajnom demokratskom praksom tamo se slijevaju samo izuzeci. Neke čak zaista sporne stvari. Ali kod nas svi ti društveni odnosi, odnosno pojedinačni odnosi pretvaraju se u društvene odnose koje je nemoguće da riješi pravosudna vlast. Prema tome, evo evo prije nego što završim, želim posebno skrenuti pozornost nad seksualnim nasiljem nad djecom. Ono također nema adekvatnu zaštitu ni nad sudom, ali ni pred sudovima, ali jednako tako ne doživljava adekvatnu prevenciju. Vlada bi trebala, naravno za to bi trebalo imati i političke volje, ozbiljno shvatiti ovo upozorenje, ali ne samo iz ovog izvješća, nego vidjeli smo iz ranijeg izvješća, pa i ovih koji će sada uslijediti i pučkog pravobranitelja i izvješća pravobraniteljice za ravnopravnost spolova. Ali to nije nešto što se godišnje otrpi, malo kritike, dobrih prijedloga i onda odmaraj ... /Govornik se ne Ovo su vrlo konkretni prijedlozi. Nude se čak i rješenja način na koji se oni mogu riješiti, ali koji ova Vlada sa svojim mehanizmima učiniti. Pravobraniteljica i Ured pravobraniteljice učinili su gotovo i više nego što su mogli. Prema tome, ako nam je zaista stalo, ne do institucije, nego prije svega do svrhe zbog čega institucija pravobraniteljice za djecu je informirana, onda će Vlada zaista tako i učiniti. Hvala lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Replike. Gospodin zastupnik Marin Jurjević. Ovdje je riječ o nasilju. Nije nikakva tajna da je čovjek nasilno biće, nije nikakva tajna da je cijela novovijekovna povijest se ustvari može definirati i kao povijest napretka u razvoju najrazličitijih metoda i primjena metoda nasilja. Na žalost djeca su česta meta takvog nasilja i moramo priznati i sebi da i u Hrvatskoj postoji kultura nasilja, da ona caruje kod nas i da je fizičko kažnjavanje djece dio toga. Naše narodne mudrolije poput "batina je izašla iz raja", "tko se voli, taj se tuče" itd., stvara jedan kulturološki okvir unutar kojeg je izbijati dite nemoćno posao čin manifestacije tobožnje ljubavi i vođenja brige kućnog Ramba ili nasilnika ili manijaka o tobožnjem jeli psihičkom zdravlju svoje djece. Kolegica je spomenula seksualno nasilje. Prije svega sam se radi toga javio na ovu repliku, zbog toga što smatram da je to jedna od najgorih ako ne i najgora vrsta nasilja koju bi trebalo izjednačiti sa najtežim krvnim deliktima. Osobno ne bih imao ništa protiv da zapriječena kazna bude doživotna robija, koja inače ne postoji u našem zakoniku, mislim da je treba uvesti. Da takve osobe moraju biti na takav način kažnjene da nikome ne padne na pamet da vrši takvu vrstu nasilja. Zaista puni smo priča o terorizmu, o prijetnji globalnog terorizma. Ja postavljam pitanje retoričko svima nama. Što je sa kućnim terorizmom? Što je sa kućnim teroristima i žrtvama toga terorizma? Možda su brojnije nego žrtve tog globalnog terorizma, a tu svakako ubrajam i djecu i onu sivu zonu o kojoj ne želimo, nećemo i čini mi se pričati, a i prikrivamo često to.

znamenitoj noveli 2003. godine, uveli i kaznu doživotnog zatvora, predvidjevši je upravo za ubojice djece, za ubojice trudnice, ubojice policajca, državnog odvjetnika i sudaca i svih onih koji sudjeluju u procesu otkrivanja i procesuiranja. Međutim, na žalost ta novela je ukinuta. Ona je tijekom godina mijenjana na načina kaznenog zakonodavstva, ali nikada i ove važne odredbe više nisu našle mjesto u Kaznenom zakonu. Kad govorite o kulturi nasilja u Hrvatskoj je na djelu kultura nasilja, i ekonomskog nasilja i fizičkog nasilja, i psihičkog nasilja. I kada se laže i isfinira od strane najviših državnih tijela to je psihičko nasilje. O ekonomskom nasilju ne treba posebno ni govoriti jer gotovo sve izmjene zakona idu na način da se štite upravo moćnici a da radnik ne može zaštititi niti svoju plaću. Svjedoci smo upravo sada da Vlada odbija naš prijedlog za izmjenu Kaznenog zakona, da neisplata plaće bude kazneno djelo. Pa o čemu onda mi govorimo? Kako taj radnik, kako ta radnica koja ne može dobiti, niti ima ikakvu zaštitu dobiti svoju plaću? Što može pružiti djetetu? Vlada odgovara da se zakon često mijenjao i da ne bi eto, da bi to stvorilo pravnu nesigurnost, pravnu nesigurnost ne zaštititi upravo najslabije. Pa čiju nesigurnost? A čiju sigurnost onda štiti? O kulturi, odnosno nekulturi i o tom nasilju i sama sam govorila jer nužno je upravo i ponavljam da se djeca uče sve konflikte u društvu rješavati na miran miran način, tolerancijom i razgovorom, snagom argumenata a ne snagom visokih decibela ili "argumentum ad baculum" koji je kod nas još uvijek na djelu u ovom ili onom vidu. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Druga replika gospodin zastupnik Drago Bodakoš. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovana pravobraniteljice, kolegice i kolege. Kolegica Ingrid je spominjala manipulaciju sa djecom. Mislim da je i upravo u ovome je naznačeno da je izražen i problem manipulacije djecom i kršenje njihovih prava tijekom roditeljskih sukoba jedno od bitnih pitanja o kojem tu govorite. Mislim da ovo pitanje manipulacije sa djecom sigurno je jedno od najzločestijih radnji po meni koje odrasli mogu činiti, ali ako se to radi sa vlastitom djecom, ako su ta djeca predmet da bi roditelj imao osobnu korist tada si postavljam pitanje i kakovi su to roditelji. Nekad je to bilo van znanja javnosti, djecu su slali da prose, da rade neke teške poslove. Međutim, danas se to vrši na jedan medijski način. Mi smo svjedoci i vidimo nažalost da mnogi viđeni ljudi i u politici i u šou biznisu, gospodarstvu, sportu imaju jedan za cilj da preko djece stvore i određenu dobit ili neki svoj prosperitet. Na tragu toga postavlja se pitanje kakav tjelesni a posebno psihički razvoj imaju ta djeca. Mislim da u tome dijelu ima velikih problema. Također, jedno od pitanja je kršenje prava tijekom roditeljskih sukoba. Zašto je to pitanje danas i veliko i teško, mislim zbog toga što ljudi koji imaju više brakova postoji i određena moja, tvoja, naša djeca. Tada se postavlja pitanje tko u tim odnosima ima više prava, tko je više ili manje tretiran loše odnosno šta u tim sukobima, kako kako prolaze djeca ali isto tako kako prolaze roditelji. Mislim da je ovdje pomoć društva još potrebnija u mnogim slučajevima i djeca ali i roditelji pate zbog takvih odnosa a nisu ih često puta sami u mogućnosti riješiti pa mislim da i u tome dijelu bi trebalo više povesti računa. Hvala lijepo. Hvala lijepa. Poštovana kolegice Ingrid, rekli ste da ovo izvješće za vas je zapravo izvanredni znanstveni rad. Ja ga doživljavam kao izvrsni vodič i Vladi ali i nama u Saboru da zajedno lakše lociramo što smo propustili učiniti da stanje bude bolje. U ovom izvješću stoji jedno poglavlje predškolskog odgoja u kojem pravobraniteljica konstatira da je u Hrvatskoj samo 43% djece predškolske dobi obuhvaćeno predškolskim odgojem u vrtićima. 2000. to je bilo negdje 37%, osam godina 6% povećanje. Europski standard je 75%. Postoje nekakvi planovi u ministarstvu da bi 2010., piše pravobraniteljica, taj obuhvat trebao biti 60%. Međutim, ona je dala i preporuka Ministarstvu obrazovanja da se hitno stvari moraju mijenjati kako bi i ovaj plan od 60% bio ispunjen. Zašto je ovo vodič i za nas? Kada ministarstvo ili Vlada ne želi promijeniti promjene propisa Zakona o predškolskom odgoju i Zakona o financiranju lokalne samouprave to moramo učiniti mi jer jedan od razloga što nema dovoljno mjesta u dječjim vrtićima je taj što je obaveza izgradnje vrtića i financiranje boravka djece u vrtiću na teret isključivo općina i gradova. I ako se ne mirimo s činjenicom da danas samo 43% djece može ići u vrtić a to je ozbiljni problem onda stvari moramo mijenjati i na način da mijenjamo sustav financiranja lokalne samouprave i da Ministarstvo konačno obrazovanja shvati da nije samo problem znanosti, visokog i srednjeg obrazovanja u Hrvatskoj nego da je njihova odgovornost i u predškolskom odgoju i da pomaže općinama i gradovima da se grade kapaciteti u vrtićima jer u protivnom ćemo i za pet godina konstatirati da smo na polovici europskog prosjeka. Odgovor na repliku gospođa zastupnica Ingrid broj, postotak obuhvata djece u vrtićima u našoj lokalnoj samoupravi. I zaista negdje to funkcionira odlično, negdje postoji odgovorna lokalna vlast koja ne gradi spomenike sama sebi nego gradi upravo ono što je građanima i to najmlađim našim građanima potrebno tj. dječji vrtić. Je li sramota da u 21. stoljeću pa i u većim gradovima, gotovo velikim gradovima polovina djece ostaje neobuhvaćeno predškolskim odgojem kao da je ovo situacija u prijelazu iz 21. u 20. stoljeće pa još i dalje. I to jednostavno je tim lokalnim moćnicima prepušteno da o tome raspravljaju. I tu bi trebalo zaista vidjeti jednu obvezu od strane ministarstva, od strane vlasti da obveže jedinice lokalne samouprave da ne mogu trošiti u spomenike i u nešto što je zaista nepotrebno dok nisu riješeni ovi ključni problemi, problemi škola a na vlastito problemi vrtića. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, poštovane kolegice i kolege, moram priznati da sam vrlo zadovoljan izvješćem koji je napisala pravobraniteljica u onoj mjeri ukoliko sam nezadovoljan i nesretan s onim činjenicama koje se u tom izvješću spominju. Izvješće cjelovito obuhvaća sve aspekte zaštite djece

provela raspravu o ovom izvješću vidio sam dva matična Odbor za Ustav i Poslovnik i Odbor za obitelj, mladež i šport i jedno zainteresirano, to je Odbor za ravnopravnost spolova. Sva ostala radna tijela Sabora a iz čije se nadležnosti spominju mnoga područja koja se tiču djece i pravosuđe i zdravstvo, promet, djeca u prometu, mediji, nisu obavila kao zainteresirana radna tijela raspravu o ovom izvješću, tako da bi se mogao steći dojam da je Hrvatski sabor ipak malo nezainteresiran za ovu temu. I to sam spreman kolegice i kolege ponoviti još jednom. Naravno, možda su lokalni izbori doprinijeli tome da smo malo bili nepažljivi u tom smislu, ali neka kritika ostane, možda se nešto sljedeći put bolje napravi. djece, naravno upozoriti ću samo za početak na jednu stvar, dakle, djeca gdje god žive, gdje god su rođena, moraju imati jednaka prava, moraju imati jednake uvjete za svoje odrastanje pa i za školovanje. Pravobraniteljica je u ovome izvješću upozorila recimo na problem školovanja i obrazovanja djece koja žive na otocima, probleme karakteristične dakle za te škole su nestručna zastupljenost nastave jer nastavnici predaju po više nastavnih predmeta, učitelji razredne nastave predaju predmet o nastavi. Kadar je uglavnom mlađi i često se mijenja, funkcioniranje škola otežava prometnu izoliranost, oprema za nastavu na daljinu se ne koristi, djeca sa teškoćama u razvoju nemaju adekvatnu stručnu pomoć i Prema tome, u svakom slučaju očekuje se od Ministarstva obrazovanja i sporta da pomogne da se školovanje djece u nepristupačnim područjima i na otocima da im se posveti veća pažnja. Drugi dio koji bih htio reći, to je dakle, ovo što se tiče medija. Dakle, djeca i mladi imaju svoje uzore, najčešće dakle, dolaze do njih preko medija i u svakom slučaju je posebno važno na koji način mediji pristupaju mediji pristupaju tom problemu. Primjerice pravobraniteljica navodi reklamiranje alkoholnih pića, posebno piva uz sport kao jedan od načina kojim se djeci ustvari daje putokaz da je konzumiranje alkohola, a pivo je iako ga se tretira kao prehrambeni proizvod alkohol, alkoholno piće da je to poželjno, poželjno, da to rade i njihovi uzori. I prema tome događa nam se onda problem konzumiranja alkohola kod mladih a dojam je dakle, da ga na takav način još potičemo. U zadnje vrijeme, dakle, u zadnjih 6 mjeseci od početne orijentacije medija da je potrebno zaštiti djecu od nasilja, krajem godine on se prometnuo u poruku nedovoljno strogim sankcijama i preblagom zakonodavstvu kada je riječ o kažnjavanju maloljetnih počinitelja nasilja. Medijski pritisak zasnovan na pogrešnoj tezi o opasnoj djeci kojoj nitko ništa ne može pridonosi demonizaciji djece ali potpuno zamagljuje širi problem općeg odnosa prema nasilju u društvu. Agresivno ponašanje odraslih. U raznim područjima života, u obitelji, prema susjedima, u javnosti, na stadionima u medijima koje se tolerira a ponekad čak i nagrađuje kao djelotvorno ponašanje koje dovodi do željenog cilja svakako se odražava i na ponašanje djece. A u javnosti se ne čuje glas stručnjaka iz područja pravosuđa, sociologije, psihologije, socijalne pedagogije koji bi usmjerio raspravu prema racionalnim argumentima i upozorio da problem nasilja u društvu ne može riješiti pooštravanjem sankcija protiv djece. Ili u jednoj rečenici nije problem u djeci, problem je u nama odraslima. U čemu se još vidi loš odnos prema djeci u medijima? Dakle, dozvoljavaju se na Internetu ostaju komentari na blogovima i na forumima gdje se djeca dakle, spominju imenom i prezimenom, gdje oni ostaju dostupni na tražilicama čak i nakon što se izbrišu a djeca to prate. I koliko god dakle, u njihovom krugu poznanika Internet se prati i komentira se. Prema tome, više nema virtualnog svijeta u tome, to je stvarni svijet kojeg djeca proživljavaju, Internet je postao dostupan danas skoro svima, djeca ga koriste. Prema tome, krajnje je vrijeme da se nešto napravi i na tom planu. Također svjedoci smo naravno medijskog linča ja ću nazvati djece, dakle, jer borba za veću nakladu, čitanost, gledanost, dakle, i guranje medija prema senzacionalizmu utječe i na njihovo praćenje situacija gdje su djeca jedan od sudionika najčešće, kako se to kaže kolaterarna žrtva, a naravno publika koja to traži i želi je najveći izgovor da urednici od novinara zahtijevaju da detaljno izvješćuju o slučajevima nasilja nad djecom i među djecom, obiteljskim tragedijama i stradanju djece. Dječje fotografije koriste se kao ilustracija teksta o njihovim roditeljima, objavljuju se puna imena i prezimena djece bez suglasnosti roditelja, snima se uplakanu, bolesnu ili unesrećenu djecu, objavljuju se fotografije djece koja su počinila i pokušala suicid, prenose se izjave susjeda i nagađanja poznanika o uzrocima tragedije, njihove ocjene o karakteristikama stradale djece ili djece koja su počinitelji nasilja. Brojni su primjeri takvih neprofesionalnih postupaka, novinarskih i uredničkih propusta. one koji krše privatnost djece vi niste izrijekom naveli o kome se radi, volio bih da to sljedeći put napravite. To je jedina i manja zamjerka ovom izvješću. Naveli ste samo dvije emisije, ali to se ne odnosi na ovo što ste tu napisali. I naravno prelaženje granice dobrog ukusa se često opravdava pretpostavljenim interesom javnosti i ono najljepše "ako ne objavimo mi objaviti će naša konkurencija". Također u posljednjih godina je detaljno izvještavano i o pojedinačnim dječjim sukobima u školi a nažalost najčešće uz privolu roditelja koja su žrtve nasilja. To donosi višestruke štete, sekundarna viktimizacija žrtve čiji identitet otkriva sam roditelj, mediji pridonose javnom ocrnjivanju, stigmatiziranju djeteta, ali ono što je još gore, dakle, djeci se pošalje poruka da na taj način mogu steći medijsku slavu. kod svakog slučaja međusobne tučnjave maloljetnika ili učenika na portalima stoji link na You Tube gdje se može pogledati kako je to izgledalo. Što je doista potpuno neprihvatljivo. Želio bih se dakle osvrnuti na još samo jednu stvar. To je odgovornost vlasnika Internet stranica na odgovornosti za sadržaj komentara koji se prezentira putem njihovih foruma. Doista trebamo shvatiti, Internet je danas postao sastavni dio života svakog djeteta, naravno koje je u dobi gdje se može minimalno koristiti Internetom. Internetski portali nije samo vijest, posebno ne za djecu, ona koja se nalazi na portalu. To su i oni komentari koji se ostavljaju ispod. U ovom trenutku nema odgovornosti nakladnika, nema odgovornosti vlasnika portala za te komentare, a djeci su dostupna. Smatram da je krajnje vrijeme da se ta odgovornost nakladnika i zakonski propiše i da oni budu odgovorni za ono što piše na komentarima, pa nek' ih brišu ili nek' isključe komentare ili nek' onemoguće anonimno komentiranje. Također, prilikom oglašavanja svjedoci smo čestog slučaja neadekvatnog sadržaja reklame za pojedini proizvod, posebno što se tiče djece. Na 155. strani ovog izvješća piše: "smatramo da je procjenjivanje adekvatnosti ili etičnosti sadržaja kojima su izložena djeca prije svega zadaća oglašivača odnosno trgovaca koji određeni proizvod nude." Smatram da je to potpuno netočno i pogrešno. To je isto kao da pustite lisice u kokošinjac, jer ono o čemu razmišljaju ti koji oglašavaju samo kako da prodaju svoj proizvod i pri tome ne biraju sredstva, a država je ta koja ih mora zaštititi, koja ih mora zaštititi, prvenstveno djecu od takvih reklama. Prema tome, kolegice i kolege, uz onu početnu tezu o blagoj nezainteresiranosti institucija, posebno dakle jednog dijela odbora Hrvatskoga sabora, želio bih naravno ponoviti onu rečenicu "djeca su naše najveće blago", ali kako smo u Hrvatskoj bili svjedoci rasipanja, omalovažavanja i uništavanja blaga, ne dopustimo da to napravimo sa našom djecom. Zahvaljujem. Hvala. Replika, gospođa zastupnica Gordana Sobol. **Sobol, Gordana (SDP)** Zahvaljujem, gospodine potpredsjedniče. Kolega Bauk. Samo bih u svojoj replici htjela još ukratko osvrnut se, odnosno nadopunit onaj vaš dio, vi ste spomenuli problem konzumacije alkohola kod mladih u onom dobrom dijelu koji se odnosi na konzumaciju piva, koje istina je kod nas kao prehrambeni artikl. Međutim, sva istraživanja pokazuju da djeca, i to u najvećoj većini muška djeca, u svijet alkohola ulaze preko pive, dakle počinju sa konzumacijom piva. I želim ovog puta podsjetiti Hrvatski sabor, odnosno zastupnike i zastupnice u Hrvatskom saboru da vezano oko konzumiranja alkohola ne samo da kao društvo prešućujemo, u biti posredno i potičemo konzumaciju alkoholnih pića i kao društvo potpuno smo zanemarili ovaj problem kao javno-zdravstveni problem. Nedavno smo mi to lijepo i ozakonili, konzumaciju alkoholnih pića, u ovom slučaju piva i to ni manje ni više nego kod Zakona o sprečavanju nereda na sportskim natjecanjima pa podsjećam vas da je Vlada od prvog do drugog čitanja došla u drugom čitanju sa prijedlogom zakona gdje je nadopunila taj zakon sa odredbom da se na sportskim natjecanjima dozvoljava točenje alkoholnih pića negdje do 6%, ako se ne varam, količine alkohola. To se dakle prvenstveno odnosi na piva. Pa evo toliko o prilogu borbe i sadašnje Vlade, borbe protiv konzumacije alkohola i kod djece. U potpunosti se slažem s vama, kolegice i htio bih upozoriti da to nije jedini slučaj gdje ustvari deklarativno i pravobraniteljica za djecu i druge institucije govore jedno, a onda se predlažu zakoni koji rade nešto sasvim suprotno. Ustvari ponekad se čini da pravobraniteljica, kako se to popularno kaže, juriša na vjetrenjače, da su djeca i dalje naše najveće blago, ali da je kapital onaj koji je ipak iznad toga blaga i ukoliko to blago ugrožava nečiji novac ipak će novac odnijeti prednost. Nažalost, ali tako je. Hvala. Hvala. U 12,37 isteklo je vrijeme za prijavu rasprave u trajanju od 10 minuta. Jedna obavijest. Predsjednica Odbora za poljoprivredu, ribarstvo i ruralni razvoj, gospođa Dragica Zgrebec, zakazala je sjednicu odbora danas u 13,30 u dvorani Josipa Jelačića. Gospođa zastupnica Romana Jerković. Izvolite. Hvala lijepo, gospodine potpredsjedniče. Uvažena gospođo pravobraniteljice sa suradnicama. Kolegice i kolege. Pred nama je izvješće koje je doista kvalitetno, iscrpno i dobro sastavljeno. Nažalost, kao što je i kolegica Antičević primjetila ono je svake godine sve opširnije i opširnije, sve deblje i deblje što naravno nije dobro. Povrede prava djece ima jako puno i čini se da ako uzmemo u obzir jednu opću atmosferu i situaciju u društvu, ako uzmemo u obzir inertnost nekih institucija državnih, ako uzmemo u obzir koliko radimo na prevenciji, onda zapravo možemo zaključiti da će ovaj ured nažalost imati sve više i više posla. Čovjek zapravo ne zna odakle bi krenuo, s djecom, s teškoćama u razvoju, djece s poremećajima u ponašanju. Ja ću zapravo se osvrnuti na nešto što je obilježilo 2008. godinu, to je nasilje. Sad smo u 2009. godini. Meni se čini da zapravo od '97. godine na ovamo kroz brojne okrugle stolove, kroz brojne tribine, brojne konferencije koje su na temu održane, se uvijek pitamo istu stvar, ima li danas nasilja više nego što ga je bilo nekad, objektivno ili ga zapravo ima isto kao i nekad, jednako kao i nekad ali mi o tome više pričamo ili možda mediji umjetno stvaraju percepciju da nasilja ima više. Kako god bilo da bilo, javljaju se neki novi trendovi, danas trendovi nošenja hladnog oružja među mladima. Nož je postao obavezan dio opreme za večernji izlazak zadarskim maloljetnicima. Prijete smrću nastavniku, huligani razbijali po školi i crtali ustaške znakove, sedmaš stavio kolegi nož pod vrat, učenik ukrao i zapalio dnevnik itd., itd. To je nešto što svakodnevno možemo vidjeti u novinskim napisima. Dakle, nasilje među mladima postoji. Postoji, to je danas veliki problem, o tome slušamo godinama i brojke mene osobno ne zanimaju. Moram priznati da meni je potpuno svejedno je li u određenom segmentu bilo 1500 prijava ili ih je bilo 1600. Ono je zabrinjavajuće i apsolutno ga ne treba tolerirati. Ali se ne mogu oteti dojmu da smo nekako kao društvo postali skoro pa nijemi promatrači i da smo svojom, možda je preteška riječ, nebrigom, ali nedovoljnim angažmanom na neki način mlade ljude i iznevjerili i zanemarili. Uopće ne bi ulazila u raspravu oko toga zašto je to danas tako, u kojoj mjeri su obezvrijeđene nekakve tradicionalne vrijednosti, odgoj roditeljski, u školama itd., ali je činjenica da štetu imamo i da je šteta velika i postavlja se pitanje što učiniti sada. što učiniti sada kako bi se nekakve abnormalnosti u ponašanju djece svele na najmanju moguću mjeru ili u potpunosti eliminirale kao pojava. Ja mislim da je veliki problem danas u prevenciji. Prevencija, riječ koja se tako rado i tako često koristi, a koja se u praksi zapravo teško ili nikako ne primjenjuje. Evo vam primjer školskih preventivnih programa. Svi se pozivamo na školske preventivne programe i svi mislimo da škole kroz svoje školske preventivne programe jako puno toga čine. U ministarstvu kažu da su školski preventivni programi odraz posebnosti škole i interesa učenika i nastavnih djelatnika. Ali u praksi u praksi zapravo se sve svodi na to da interesa od strane učenika uglavnom nema, da su nastavni djelatnici nedovoljno motivirani, da su previše opterećeni drugim nastavnim djelatnostima, a da ne govorimo o tome da ni na koji način nisu u materijalnom smislu stimulirani da provode školske preventivne programe. I danas imamo situaciju da barem 90% škola ne provodi školske preventivne programe. A da ne govorim o tome da zapravo postavljam pitanje, tko danas od nastavnika može odgovoriti potrebi za preventivnim programima u cilju prevencije suicida? Jesu li nastavni djelatnici za to educirani? Nisu. Što nadležna tijela u tom smislu čine? Ne čine ništa. Osim što na primjer mogu ipak, odnosno ne da mogu, moram spomenuti jedan dobar primjer zagrebačkog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb koji je financiran od strane ministarstva, ali mislim da bi ministarstvo trebalo takve programe potaknuti i u drugim sredinama. To je program edukacije učitelja u ranom prepoznavanju depresivnih simptoma i prevencije suicidalnih ponašanja. E vidite, rok, i to vjerujem da gospođo pravobraniteljice znate jako dobro, rok za izradu, usvajanje i provođenje programa prevencije samoubojstava bio je 2006. godina. A tek krajem 2008. godine pri Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi je osnovana radna grupa za izradu tog programa, a rok je bio 2006. godina. Dakle, ipak se kao država, odnosno državne institucije ne brinu dovoljno za ovu problematiku i mogle bi učiniti više. Ali, evo da ne bude da govorim samo o crnim stvarima i o tome što država treba činiti, a ne čini, na koji način državne institucije funkcioniraju, odnosno ne funkcioniraju, reći ću vam jedan dobar primjer, jedan dobar primjer iz Rijeke. Jest, istina je da je naša borba da osnujemo jednu instituciju bila dugotrajna. Istina je da smo u tome bili sami, ali smo na koncu uspjeli. Možda ne baš u onoj mjeri u kojoj smo htjeli, ali mislim da smo dobar primjer koji bi trebao biti primijenjen i u drugim sredinama. Mi smo naime još prije 10 godina prepoznali u vlastitoj sredini određeni problem. On je bio vezan za problem nasilja i zaštitu djece od zanemarivanja i zlostavljanja. Kao jedinica lokalne samouprave smo htjeli organizirati jedan multidisciplinarni tim stručnjaka koji bi na ovoj problematici i radio i htjeli smo osnovati jednu instituciju. U tom nastojanju smo naišli, kao što sam rekla na bezbroj problema, suočili se s nevjerojatnom inertnošću nadležnog ministarstva i bez imalo financijske pomoći od strane ministarstva smo osnovali savjetovalište 2000. godine u kojem je najprije bio zaposlen jedan psiholog. Kontinuiran porast korisnika nas je potaknuo da proširimo djelatnost. Zaposlili smo novih 7 ljudi, adaptirali smo novi prostor za koji smo utrošili milijun i 700 tisuća kuna, zaposlili smo dakle i psihologe i psihijatre, zaposlili smo medicinske sestre, zaposlili smo socijalnog radnika i na koncu smo stvorili jednu instituciju koja može odgovoriti izazovima današnjih situacija i ovoga vremena. Dakle, htjeli smo osnovati centar za zaštitu djece od zlostavljanja i zanemarivanja. U tome nismo uspjeli jer zakon nije omogućavao da Grad Rijeka bude osnivač takvoj ustanovi. Danas imamo dom za dnevni boravak. Vjerujem da vam je ta činjenica poznata. U tom domu danas rade vrhunski stručnjaci, imaju jako puno posla. Ne samo s djecom iz Rijeke, ne samo s djecom iz Primorsko-goranske županije, već iz svih susjednih županija. Mislim da je to dobar model koji bi trebale i druge jedinice lokalne samouprave primijeniti u svojim sredinama. Mislim da bi ministarstvo trebalo dati podršku jedinicama lokalne samouprave u formiranju takvih institucija. Hvala lijepo. (SDP)** Gospodine potpredsjedniče, gospođo pravobraniteljice sa suradnicama, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Naravno, kao što sam to i na nekoliko odbora u pripremi za ovu plenarnu sjednicu činila, ja ću podržati Izvješće pravobraniteljice za djecu i u smislu onoga svega što je ona osobno, ali i sa svojim suradnicima činila i provodila tijekom prošle godine i što stoji u ovom izvješću, ali neću reći da sam zadovoljna sa onim što mogu pročitati u tom izvješću jer unutra se nažalost na još uvijek previše, previše područja ukazuje na nepoštivanje dječjih prava, bez obzira i na i na sve napore koji dolaze od strane ureda pravobraniteljice. Ali ono što mi se čini najproblematičnije od svega što državne institucije, odnosno Vlada naša, nadležna ministarstva apsolutno nemaju dovoljno sluha za ono što se radi u Uredu pravobraniteljice, odnosno za sve ono na što se ukazuje, donose se određene preporuke, upozorenja upozorenja i slično. U jednom dijelu ja se želim osvrnuti upravo na ono što je možda reklo bi se svima, možda najlakše uočljivo a predstavlja najteža kršenja dječjih prava, a to je problematika nasilja. I odmah na početku pročitat ću nešto što nije pročitano u izvješću Odbora za obitelj, mladež i šport, a to je da je na zadnjoj sjednici prije dva dana predsjednica Odbora za obitelj, mladež i šport predložila i stavila na glasovanje matičnom odboru zaključak kojim se zadužuje Vlada Republike Hrvatske da u roku od 60 dana donese program mjera za unapređenje stanja dječjih prava u Republici Hrvatskoj, posebno vodeći računa o problemima prisutnima u provođenju propisa, te prijedlozima navedenim u izvješću pravobraniteljicu za djecu za 2008. godinu. Navedeni zaključak nije prihvaćan, jer su tri glasa bila za i šest glasova protiv. Naravno zna se članova i članica iz vladajućeg odbora iz koalicije na čelu sa HDZ-om. To mi jedino može govoriti da se od strane vladajućih apsolutno ne prepoznaje jedan od najvećih problema s kojima se susrećemo u zaštiti ili u odgoju i obrazovanju, kako god hoćete naše djece, a to je problematika nasilja. Ja ću podsjetiti da je klub SDP-a upravo potaknut svime što se naročito tijekom prošle godine, a to se nastavilo i u ovoj godini, dešavalo na području problematike nasilja među djecom nad djecom, uputio u saborsku proceduru jedan materijal koji se zove "Porast nasilja među mladima u Republici Hrvatskoj". Uzmite pročišćeni dnevni red, vidjet ćete da ta točka naravno pada, ono što se reklo u rednom broju, gdje bismo trebali o tome raspravljati. Sada možete vidjeti da je 45. točka dnevnog reda. A naravno u međuvremenu je stiglo i mišljenje Vlade Republike Hrvatske da je bespredmetno jednostavno o tome razgovarati, jer Vlada tvrdi da čini sve i da praktički ispada da nisu točne ocjene onoga o čemu smo mi govorili u tom materijalu, ali i ono o čemu govori i pravobraniteljica u svom izvješću. Iz svih dostupnih podataka koje imamo na bilo kojoj razini, da uzmete iz bilo koje institucije, evidentan je porast nasilja kako onog čije su žrtve djeca i mladi, tako i onog u kojem su oni sami počinitelji. A stručnjaci već dulje vrijeme upozoravaju i daju preporuke za suzbijanje ovog problema. Prema podacima Ministarstva unutarnjih poslova u 2008. godini došlo je povećanja broja djece počinitelja kaznenih djela za 6,83% u odnosu na 2007. godinu. U klubu SDP-a i ja osobno smatram da to jeste podatak koji bi nas trebao zabrinuti. U 2008. godini maloljetne osobe počinile su ukupno 730 kaznenih djela protiv života i tijela. 2 kaznena djela ubojstva, 2 kaznena djela ubojstva u pokušaju, 126 kaznenih djela razbojništava, 113 kaznenih djela nanošenja teških ozljeda. Kada se govori o podacima kada se uzmu u obzir podaci iz Ureda pravobraniteljice za djecu, ona je sama tijekom 2008. godine zaprimila 89 pojedinačnih prijava za zaštitu od nasilja u odgojno obrazovnim ustanovama, kojim je bilo obuhvaćeno 429 djece. I taj broj je u odnosu na 2007. godinu porastao za 67%. Mislim da govorim dobre podatke. 2004. godinu, broj pojedinačnih prijava Uredu pravobraniteljice porastao je za više od 68% i sva iskustva koja imamo, oni oni koji se bave problematikom nasilja nad djecom i među djecom, iskustva govore da djeca koja doživljavaju nasilje i sama često nasilje primjenjuju kao obrazac ponašanja. je tako Ured pravobraniteljice za djecu tijekom prošle godine zaprimio 297 prijava koje su se odnosile na povredu prava djece na zaštitu od nasilja. Kao oblici nasilničkog ponašanja prema djeci, uzeti su nasilje u obitelji, nasilje u odgojno obrazovnim ustanovama, nasilje u institucijama i ostalo nasilje. Broj pojedinačnih prijava oblika nasilja nad djecom Uredu pravobraniteljice u odnosu na 2005. godinu porastao za više od 55%. Vlada je u svom mišljenju, odnosno kada je dala negativno mišljenje da mi o ovome raspravljamo, dakle o problematici o kojoj itekako govori izvješće pravobraniteljice za djecu, poziva se na provedbu nacionalna ... /Govornik se ne razumije./ ... aktivnosti za prava i interes djece za razdoblje od 2006. i 2012. godine. Pri tome potpuno zanemarujući činjenicu i smatrajući da to nije apsolutno nikakav problem, da su dvije nacionalne strategije koje su nam izuzetno značajne, ja bih rekla ključne u ovom području, a to je Nacionalna strategija prevencije poremećaj u ponašanju djece i mladih, kao i Nacionalne strategije zaštite zaštite djece od zlostavljanja i zanemarivanja obje trebale biti donesene još 2006. godine. Mi smo sada na polovici 2009. godine u ovih nekoliko godina desili su se i neki od najtežih oblika nasilničkog ponašanja i prema djeci i i među djecom. Ono što posebno zabrinjava činjenica da kada je ovo u pitanju, tada se naravno uvijek izvlačimo na nekakve radne grupe, povjerenstva i slično, pa tako i sada Vlada govori o tome da su se osnovala povjerenstva ili radne grupe koje će pristupiti izradi nečega što je trebalo biti izrađeno još prije tri godine. I konačno završit ću sa onim što smatram posebno zabrinjavajućim. I pozivam na neki način kolege i kolegice saborske zastupnike iz vladajuće koalicije, da o tome razmisle. Odnosno da imaju na umu da je i Ured pravobraniteljice, dakle pravobraniteljice za djecu sa svojim suradnicima, opunomoćenik Hrvatskog sabora. I da kada dolaze određeni prijedlozi koji su vezani uz izmjene, poboljšanja, dopune ili što hoćete, pojedinih zakonskih prijedloga, da biste ih svi skupa trebali sa puno više pažnje pogledati i nastojati da svi zajedno utječemo na Vladu prihvaća te sugestije. Jer ponavljam, ured pravobraniteljice kao i ostala pravobraniteljstva naši su opunomoćenici. I ako već Vlada sama nema sluha pa valjda ovaj Hrvatski sabor vi koji ovdje sjedite bi trebali imati na umu da bismo ako ništa drugo trebali pažljivo iščitati te njihove prijedloge i pokušati ih ugraditi u naše zakone. Hvala. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Gospođa zastupnica Mirjana Ferić-Vac. Izvolite. Hvala lijepa. Gospodine potpredsjedniče, gospođo pravobraniteljice, suradnici, gospodo državni tajnici, kolegice i kolege. Što se tiče ovog izvješća koje ste vi podnijeli ovom Visokom domu i u kojem ste prikazali rad vašeg ureda, podatke, stupanj poštivanja odnosno ugroženosti dječjih prava u takvim evidentiranim slučajevima njih je bilo 2008. godine 2 tisuće 75 novih predmeta. 75 novih slučajeva, novih sudbina koje vežu uz sebe još članove obitelji, članove iz šire zajednice, dakle taj broj kao broj je jedno a koliki je domet slučajeva o kojima raspravljamo kad krenemo od broja 2 tisuće 75 to i ne znamo, pretpostavljamo u multiplicirajućim sustavima koliko je to dostupno dalje i otišlo dalje. Dakle, svake godine je porast slučajeva kako pokazuje vaše izvješće sve veći. U pojedinim dijelovima razabiremo naravno područja a već je bilo o tome dosta riječi, nasilje nad djecom, među djecom što me moram reći i posebno brine pri čemu se valja pitati kako ured pravobraniteljice onda djeluje u pravcu ministarstava. Ona ministarstva koja su dužna djelovati i poduzimati konkretne mjere. Na primjer, za mene je to temeljno pitanje edukacije, ne samo prevencije. Prevencija je nešto što može biti, prevencija je ono što nam treba u svakom slučaju jer je već stanje u kojem se nasilje dešava odnosno slučajevi koji svjedoče o nasilju već je zauzeo previše mjesta u našem društvu, ali edukacije. Dakle, ja ću ponovo naglasiti da svakodnevni natpisi u medijima itekako aktualiziraju pitanje obrazovanja za nenasilno ponašanje i to za nenasilno rješavanje konflikata za demokraciju što implicira i obrazovanje obrazovanje za ljudska prava. Bez takvog cjelovitog od sasvim malih godina uzrasta obrazovanja i pristupa mi ćemo doći daleko. Na taj način dostići ćemo dakle u sustavu obrazovanja potencijalne nasilnike koji će nešto naučiti, potencijalne žrtve a naročito one potencijalne tihe promatračice i promatrače koji čine onu većinu koja bi dakle pretpostavljam imala snagu kao sutrašnji mladi ljudi odnosno prekosutra odrasli ljudi pokazati svoju građansku kuražu i reagirati u takvim slučajevima. Evo, gospođo pravobraniteljice ja tako doživljavam dugoročno cjelovito obrazovanje u smislu preveniranja nasilja jer se u taj proces kroz godine uključuju djeca, roditelji, staratelji, institucije itd. Naravno da su zabrinjavajući ekscesi koji evo nastaju upravo u ovom vremenu kraja školske godine. Svi mi koji smo se sretali sa procesom obrazovanja znamo da je tu negdje pitanje izdano od strane duha i tijela i djece koja su pod pritiskom i roditelja i očekivanja i obećanja, i mogućnosti daljnjeg školovanja na kraju u ovisnosti o uspjehu ili neuspjehu u završetku određenog stupnja obrazovanja. Dakle, djelomično se moram reći u tom smislu nasilja, neću govoriti od nasilja nad djecom, to je druga tema nego nasilja djece u institucijama postavlja jedno pitanje koje koje je prihvatljivo i ja bih vas evo molila da vašim autoritetom poradite na tome. To je pitanje zaštitara u školama. Hoćemo li mi izbjegavajući odgoj u školama, izbjegavajući brigu o tome da djecu odgojimo jer smo to izbacili iz našeg odnosa prema zakonu stvoriti pretpostavke jedne policijske države u kojoj će zaštitari čuvati djecu od djece, pa će ih onda čuvati u tramvajima, autobusima opet od druge djece, pa ćemo dobiti jedan lanac u kojem više nema zapravo osnove za pravnu pravnu državu nego policijsku državu. To nikome nije u interesu, to nikome nije ni u primisli da treba stvoriti a početak je uvijek onaj mali. Prvi tko baci kamen taj prvi krene. Tako je možda i u takvim situacijama. Onda bih također rekla da ne može biti naprosto da se u svakom izvješću ponavljaju dijelovi koje vi detektirate s pravom koje mi cijenimo kao odgovornost Vlade a da potom državne institucije ne čine dovoljno. Na primjer, od povrede prava na život s roditeljima, prava na privatnost, uvođenja objedinjene stavke u proračunu o sredstvima za djecu. Dakle, sve su to elementi koje mi nalazimo u vašim izvješćima, podržavamo i čini mi se da vi sa vašim izvješćem i inicijativama zaista imate podršku ovog najvećeg dijela Sabora a da baš Vlada i državne institucije nemaju sluha za ovo što vi govorite. To nije dobro. No vratimo se kako ste sami rekli subjektu vašeg izvješća dakle djeci. Danas je evidentno iz onoga što vi pišete i detektirate da jedan niz problema rezultira iz poznatog nepoštivanja postojećih dokumenata o dječjim pravima. Djeca su i prema međunarodnim dokumentima posebno štite od manipuliranja u u ratnim sukobima, u manipuliranju sa oružjem itd. Pa evo i neki dan smo svjedočili na jednom TV kanalu jednom dječačiću koji skače po nekom poligonu i viče uh kako krasni tenkići, kako krasne puškice. Mislim da je to nešto što televizija ne smije prikazivati djecu u veličanju oružja. Manipuliranje djece u političke svrhe, o tome je već bilo riječi ali bojim se da su glasovi onih koji o tome govore sve tiši a da ćemo morati to uskladiti sa još drugim zakonima koji reguliraju izvore postaviti stvari malo konkretnije. Htjela bih spomenuta u ovom trenutku i nešto što se veže za ovaj slijed brige o djeci, možda danas već onima koji su prešli 18 godina. 92. ja sam još bila u školskom sustavu odlukom jedne ministrice jednog Ministarstva prosvjete ukinuli su dakle svi stručni suradnici na školama od psihologa, pedagoga. kada su promjene u Hrvatskoj bile tako velike u Zagreb su dolazile tisuće djece iz drugih krajeva, škole su više bile ne razred od 30 nego od 45 djece. Dakle, ostavljena je jedna generacija bez potpore, bez podrške i to nije dobro. Postepeno vraćanje dakle, stručnih službi u škole slijedilo je dosta kasno, dosta mukotrpno, za to nema dovoljno sluha. Ono što bih još također rekla a to što bi i očekivala od vašeg izvješća je da Vlada zaista ozbiljno pristupi onome što vi, nabrojano je već dovoljno toga pa neću ponavljati. Vlada se ne može oglušiti, Vlada na kraju, i država, ne samo da je dobra po čovjeka, ona mora zaista biti uvjet svakog dobra, a svako dobro je uvjet generacija koje izrastaju. Htjela bih skrenuti pažnju još na nešto a to je pitanje izvješća pravobranitelja koji, pučkog pravobranitelja koji iznosi čitav niz primjedbi na slučajeve iz područja posebne državne skrbi. Dakle, tu dolazi do kršenja prava građanki i građana a sasvim sigurno da u tim familijama, obiteljima postoje djeca. A jedno kršenje u jednoj zajednici, jednog prava reflektira se sasvim i na druge. To možda nisam dovoljna iščita ili je to možda posao regionalnih ureda koje ćete intenzivirati i ja bih voljela da to intenvizirate jer negdje ostaju kao djeca na otocima, ostaju djeca na na ruralnim područjima i ostaju djeca u područjima od posebne državne skrbi o kojima ne skrbimo dovoljno. I na kraju, i ne posljednje, je pitanje djece romske populacije, zadnji događaji koji u nekim sredinama pokazuju da je stanje zabrinjavajuće, evo ja bih vas molila i podržala da snagom vašeg autoriteta zaista propitate do koje mjere udruge, a možda nekada i alibi funkcijom državnih institucija imaju sredstva za rad sa romskom populacijom to zaista koriste u preventivnom, edukativnom smislu i da nas o tome izvijestite. Ja vam se zahvaljujem, podržati ću vaše izvješće i učiniti ću u onom dometu u kojem ja imam kontakta sa nekim međunarodnim isto institucijama da to bude poznato. Mi također znamo da je ovo godina Vijeća Europe protiv kažnjavanja, fizičkog kažnjavanja djece, vi ćete vjerojatno o tome na godinu izvijestiti, valja reći da je to da je to važna stvar u koju smo uključeni i u kojem vaš ured isto tako čini silne napore. Hvala vam lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Gospodin zastupnik Boris Kunst. Izvolite. **Kunst, Boris (HDZ)** Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče, gospođo pravobraniteljice, kolege zastupnici. Prije svega iskoristio bih ovu prigodu da poručim zastupniku Bauku, vidim da ga ovdje nema, koji je rekao da dio odbora očito nije imao sluha vezano za raspravu o ovom izvješću. Ja moram reći da je naš Odbor za rad i socijalno partnerstvo zainteresiran bio odbor i o tome raspravljao, tako da ne bi ta činjenica njegova generalno mogla stajati. što se tiče zaštita interesa djece mislim da je ona u hrvatskim propisima, zakonima, više-manje ugrađena dobro. No pitanje je kako se sve to provodi u praksi. I na žalost onda imamo ovakvu situaciju koju iznosi i pravobraniteljica gdje u svom izvješću jasno pokazuje kolike su manipulacije djecom i koliko je iskorištavanje to djece na jedan najbrutalniji način još uvijek prisutno kod nas. Ja ću se sigurno više osvrnuti na onaj dio izvješća koji govori o gospodarskom iskorištavanju djece koja nažalost moraju obavljati određene štetne, štetne poslove. Pravobraniteljica je isto tako ukazala u svom izvješću na jedan podatak, ja bih rekao neosjetljivosti na jednu ljudsku dimenziju odgovornih osoba koje bez njene intervencije očito nisu razumjele da u ovom primjeru kojem je navela da samohranog roditelja oslobode od noćnog, smjenskog posla koji ima 10-to godišnje dijete. Normalno, najgore je to što upravo takva osoba dolazi iz dijela državnih službi. Znači tu bi trebalo sigurno apelirati, sigurno da takvih slučajeva više ima kod privatnih poduzetnika itd., ali bar ovih što se tiče državnih institucija mislim da bi tu trebali ljudi koji su na takvim odgovornim mjestima itekako imati malo više te ljudskosti i sluha vezano uz taj dio. Sigurno da ova gdje se navodi koliko se djece iskorištava u noćnim satima, tv showovima, u radu djece koja prodaju suvenire što mi možemo vidjeti svakog ljeta kada prošećemo našom obalom, da je to negdje do sitnih noćnih sati, ta mala dječica tamo sjede, čuče, ne znam nude školjke ili ne znam što sve ne prodaju. I da u svakom slučaju bi tu moralo se nešto poduzeti na neki način, spriječiti one nesavjesne roditelje koji potiču tu djecu jer na neki način ih šalju na ulicu da tamo to prodaju. Interesantan je podatak da državni inspektorat je u protekloj godini obavio 62 nadzora što mislim da nije dovoljno da budem odmah iskren, jer se vidi po tome da je otkrio u ta samo 62 nadzora je otkrio 170 povrede raznih propisa normalno, to bi bilo u prosjeku da je po jednom nadzoru državni inspektor otkrio tri povrede raznih po propisa. Što je na neki način sablažnjivo obzirom da se radi o djeci, o problemu djece, zato je to sablažnjivo i mislim da bi tu u svakom slučaju tu državni inspektori trebali biti puno agresivniji i daleko više obaviti nadzor. Ovaj podatak je i za očekivati bio da u djelatnosti ugostiteljstva točnije poslovi konobara, pomoćnih kuhara su na neki način izdvojeni poslovi gdje ima najviše nezakonitosti na koje je pravobraniteljica ukazala u odnosu na maloljetnike. I onda normalno ako to ukazuje se, onda inspektori znadu, ciljano im je rečeno gdje trebaju malo više pooštriti, biti daleko velim agresivniji, kao i što se kaže prodavača, trgovaca, građevinskih i pomoćnih građevinskih radnika gdje djeca rade na naplati parkiranja, pa čišćenje brodova, u pilanama čak i proizvodnji pića a onda se čudimo što je Hrvatska tako visoko rangirana kada se daje izvješće o konzumaciji alkohola i ostalog što se tiče naše mladosti. Državni inspektorat je u nabrojanim slučajevima utvrdio da se isto tako radi o sklapanju ugovora o radu na određeno vrijeme, normalno štetnih i to bez odobrenja zakonskih zastupnika o radu duljem od punog radnog vremena, ne obavještivanju inspektora rada o prekovremenom radu djeteta, noćnom radu, te radu na poslovima koji mogu ugroziti zdravlje zdravlje te djece. I onda se navode, ja ću samo izdvojit neke primjere koje ste vi naveli ovdje. Kaže, 17-godišnjakinja koja radi kao konobarica u noćnom baru, to je sigurno loš primjer i sigurno da ona nije radila jedan dan. I sad se postavlja pitanje gdje je onda ta inspekcija da nije intervenirala. Ona je sigurno radila jedan dulji dulji period tamo u takvom baru. Ili kaže, nezakonito zapošljavanje djeteta mlađeg od 15 godina, pa 9-godišnjak koji je radio kao prodavač suvenira u obrtu svoje majke, to je ovo što smo rekli što djecu šalju da ne znam. Zatim, 14-godišnjak koji je čistio i održavao alat na privremenom gradilištu vodospreme itd. Protiv takvih poslodavaca jesu, podnesene su prekršajne prijave. To su i ovi primjeri koji su ovdje navedeni, ti su znači otkriveni. Sigurno da ima puno više onih koji nisu otkriveni. No pitam se ja da li je to dovoljna kazna samo podnijeti prekršajnu prijavu protiv takvih poslodavaca. Po meni, njih bi trebalo daleko oštrije sankcionirati. Ne znam koliko je to moguće čak i kazneno itd. jer mislim da su to bezdušnici koji iskorištavaju tu djecu za svoje interese. U području zaštite na radu inspektori rada su otkrili nepravilnosti vezane uz malodobne radnike i malodobne učenike u naukovanju i to u nekoliko slučaja su se ti učenici ozlijedili, ali ozlijedili se zato jer ih prethodno nije osposobio taj njihov poslodavac, osposobio za rad tim sredstvima rada i normalno da su se ta djeca, ta mladež normalno ozlijedila. I tu bi isto trebalo normalno više vodit računa oko tih poslodavaca koji nisu u stanju osposobiti svoje radnike za rad na određenim opasnim sredstvima. Govoreći o zaštiti djece od gospodarskog iskorištavanja, tu ću posebno stavit naglasak, sigurno se ne može zanemariti problem djece prosjaka koji ne samo da su ta djeca izložena pogibelji, uvjetima opasnim po njihovo zdravlje, već mnoge od njih na prošnju tjeraju i članovi njihovih obitelji što je, normalno, najtužnije i najžalosnije. Mislim da nažalost u Hrvatskoj još uvijek nije dovoljno učinjeno kako bi se ta situacija popravila i kako bi se na neki način ta nejaka ta nejaka bića zaštitila od tih monstruma koji naprosto tjeraju djecu na taj rad. Po meni, ja bih otvorio Goli otok ponovno upravo za takve monstrume koji bi mi tamo radili, a ono što zarade išlo bi za zbrinjavanje takve djece, a ne da faktički djecu tjeraju malte ne u smrt. I mislim da bi tu u svakom slučaju daleko veću ulogu morala imat policija koja ignorira jednostavno tu pojavu, sve rašireniju pojavu ignorira. Mislim da policija ne bi smjela ignorirati tu djecu koju svatko od nas tko vozi auto ima prigode itekoliko puta dnevno na ulici vidjeti koja mu lupaju po prozorima, vrata otvaraju i traže nešto. To ne bi se smjelo dopustiti i zbog toga ja tu apeliram na vas pravobraniteljice da za sljedeću godinu i to u normalno u boljoj suradnji, ja bih čak rekao sa nadležnim ministarstvom i ostalim državnim tijelima se donesu propisi, protokoli kojima bi se najteže osudili oni zlostavljači djece koji takvu djecu iskorištavaju. I trebalo bi propisima definirati stvarno onakve kazne koje bi odgojno djelovale na takve ljude da ne dovode djecu na ulicu i ostavljaju. apeliram, budite ustrajni. Ne može nitko u nijednom ministarstvu reći, a pogotovo nadležnom da će se to generalnim protokolom riješiti itd. Mislim da je to jedna pojava koja je u Hrvatskoj sve raširenija i mislim da to treba zaustavit na dobrobit djece. To je isključivo cilj. Obzirom vidim da mi je vrijeme izašlo, ja bih još mogao dosta govoriti ovdje, posebno oko onih koji dopuštaju da djeca mlađa od 18 godina konzumiraju alkohol, cigarete itd. i normalno mislim da tu inspekcija mora isto daleko kvalitetnije odradit svoj posao, ali s time velim imate moju punu podršku da se daleko više zauzmete upravo za ovu djecu, ovu djecu koja su osuđena da moraju na ulici faktički spašavat svoj goli život jer moraju prosit i radit za nekog drugog. Hvala vam lijepo. Hvala. Replika, gospođa zastupnica Gordana Sobol. **Sobol, Gordana (SDP)** Zahvaljujem, gospodine potpredsjedniče. Pa evo kolega Kunst, jednu kratku repliku u kojoj samo bih željela dodatno pojačati i onaj dio o kojem ste vi govorili, jutros smo zajedno bili na sjednici odbora kojim vi predsjedate, dakle vezano oko problematike djece prosjaka. Naravno, ja podržavam i vas u ovom dijelu gdje vi ukazujete dodatno na taj problem pa i u tom apelu koji je išao prema pravobraniteljici, ali ja bih nadopunila to pa bih ja uputila apel predstavniku Ministarstva obitelji koji je evo tu prisutan, gospodin državni tajnik Adanić. Jer po ovom izvješću koje smo dakle dobili od Ureda pravobraniteljice, Ured pravobraniteljice je itekako prepoznao ozbiljnost ovog problema, dakle citiram ono što piše u izvješću: "… i potrebe njegovog koordiniranog rješavanja te je već Ured poduzeo aktivnosti sa ciljem okupljanja stručnjaka nadležnih ministarstava." Citiram dalje: "Međutim, Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti izvijestilo nas je kako nema temelja za donošenje niti opravdanost", misli se na donošenje jednog protokola o postupanju, "za posebno reguliranje koordiniranog postupanja nadležnih tijela u odnosu samo na ovu kategoriju djece, budući da će se to riješiti generalnim protokolom kojim će se regulirati postupanja u slučaj grubog zanemarivanja dužnosti zbrinjavanja ili odgoja djece." Međutim, taj dokument čije je donošenje bilo planirano za 2007. godinu još nije donesen. Dakle, podupirući i vašu raspravu i ono što ste iznijeli, apeliram ovdje na predsjednika ministarstva, ali i na sva ostala nadležna ministarstva da prihvate sugestije Ureda pravobraniteljice i da konačno svi zajedno sjednu i da donesu adekvatne mjere koje će ići u rješavanju ovog problema, a to je dakle djeca prosjaci kojih smo svi svjedoci i svakodnevno ih susrećemo na ulicama naših gradova. Odgovor na repliku. Gospodin zastupnik Boris Kunst. **Kunst, Boris (HDZ)** Pa kolegice zastupnice, ja potpuno podržavam ovo što ste vi rekli jer ja mislim kad su djeca u pitanju da onda nema niti stranačkih razlika, da nema nikakvih razlika što se tiče tko je na vlasti, tko je u oporbi, da su nam tu potpuno interesi, bar svakom normalnom čovjeku, potpuno isti. Potpuno isti u smislu kako pomoći, kako zaštititi tu djecu i zbog toga sam upravo apelirao, logično, da državne institucije moraju odradit svoj dio posla, ali neka uporna bude i dalje pravobraniteljica. Hvala vam lijepo.

gospodine državni tajniče. Evo, ja ću svoje izlaganje danas u pojedinačnoj raspravi započeti tvrdnjom da mi se čini da ured za pravobraniteljicu ima stvarnu podršku, da ima stvarnu podršku i od svih zastupnika u Saboru, bez obzira kojoj opciji pripadaju i od Vlade i nadležnih radnih tijela. Mislim da je to tvrdnja s kojom se možemo svi složiti. Kao jedan od argumenata koji ću reć u prilog toj tvrdnji je i nešto što sam pronašla u ovoj evaluaciji institucije pravobranitelja za djecu, a to je da je Hrvatska jedna od rijetkih europskih zemalja koja ima izdvojenoga, dakle ne u sklopu pučkog pravobranitelja pa da ima iza sebe nekakav odjel ili resor koji se bavi pitanjima zaštite prava djece, nego ima izdvojen samostalan ured pravobranitelja za djecu koji već jako dobro funkcionira i po ovom izvješću čini se da je izuzetno neovisan, njegov izbor je transparentan i ovo izvješće je poprilično sadržajno, svi smo se složili da je jako dobro. Jednako tako, jučer smo na matičnom odboru kao dokaz za ovu tvrdnju dobili i odgovor na moje pitanje od strane pravobraniteljice za djecu da je postotak prihvaćenih mjera od strane institucija, a koji je ured pravobraniteljice predložio među najboljima ili barem u visokom prosjeku među ostalim europskim zemljama. Među najboljima ili u europskom prosjeku. To je nešto što mi se čini kao izuzetno važno danas spomenuti jer rasprava nije vodila u tom smjeru, a to je odgovor koji sam dobila od pravobraniteljice jučer na matičnom odboru. Sljedeće, kažemo da su nam nordijske zemlje uzor, a također u ovoj evaluaciji institucije pravobranitelja za djecu, bivši norveški pravobranitelj za djecu pohvaljuje Hrvatsku i kaže da kad ga pitaju za najbolje, on kaže pogledajte Hrvatsku. To je drugi kompliment. Znači, s neovisnog gledišta, mi smo reći ću dobri, da ne kažem da smo gotovo pa najbolji, i to ne samo ured ne samo ured jer ured bi bio neuspješan da se njegovi apeli ne čuju, da ne surađuje sa ostalim institucijama, da ne dobiva potporu, pa ako hoćete i u konkretnim prihvaćanju ovih 25, 30% mjera, a mi smo danas bili čini mi se i previše samokritični. Ponekad mi se u ovim raspravama činilo da smo zloupotrebljavali djecu gotovo u dnevno političke svrhe. Evo, upravo sam dala dva argumenta kojim se suprotstavljam izlaganjima nekih mojih kolega i reći ću ponovno, da mislim da nikako nije dobro zloupotrebljavati djecu i iskorištavati ih u dnevno političke svrhe, bez obzira o kojoj se temi radi jer na taj način samo kršimo njihova prava i stavljamo na zaštitu prava djece negativnu konotaciju. Mislim da čineći stvari crnjima nego što one stvarno jesu samo radimo na štetu i djeci i uredu pravobraniteljice i svim nadležnim tijelima, ali i sami sebi na kraju krajeva jer i mi smo oni koji skrbe o dječjim pravima, pa barem posredno. Govoreći samo u negativnom kontekstu, … /Govornica se ne razumije./ … stvara se namjerni kaos i zloupotrebljava se ako baš hoćete i ovo izvješće u okviru rasprave o njemu. Izvješće je kao što sam rekla vrlo sadržajno, smatram da je izuzetno sistematizirano i najopširnije do sada. Ali ne bih se složila sa dosadašnjim izlaganjima da se radi zapravo isključivo o porastu broja kršenja prava djece. Podvući ću paralelu sa recimo obiteljskim nasiljem. Možda je prije bilo više obiteljskog nasilja, ali danas je javnost više senzibilizirana po tom pitanju. I upravo je to argument koji sam pronašla ponovno u jednom od izvješća koja su sadržana u ovoj evaluaciji institucije pravobranitelja za djecu da se radi o pojačanoj senzibilizaciji javnosti po pitanju zaštite prava djece bez obzira na koju kategoriju prava se ovdje radi. I dobro da je tako jer da je drugačije, zbilja bismo bili u problemu. I ponavljam da ne mislim da se prigodničarski odnosimo prema dječjim pravima. Želim vjerovati da svi želimo afirmirati prava djece i iz mnogih se rasprava ipak uz napor, ali se moglo razaznati da svi želimo afirmirati prava djece i zajedno se boriti za što adekvatniju skrb o njima. Naravno, svi imamo pravo i na vlastiti stav pa tako i u ovom izvješću, ali ne bismo ga trebali zloupotrebljavati. A zloupotreba se čini mi se dogodila, to je barem moje mišljenje u izvješću sa rasprave matičnog odbora. Nažalost, to nije prvi put, ali ja imam pravo ovdje reći svoj stav osobni. Napominjem da nikako ne želim kontaminirati raspravu niti ovo izvješće sa stavom većine članova tog matičnog odbora, da se u ovoj izvješću, možda su se stavile neke stvari koje su po nama bile manje bitne, po nekoj manjini više bitne, a da su izbjegnute staviti neke vrlo bitne stvari u raspravama koje su danas doduše čak i spomenute u raspravama oporbenih zastupnika, ali sasvim svejedno. Da je predsjednica odbora tu, ja cijelo jutro je nisam vidjela, možda je to moj propust, ali vjerujem da nije danas u Saboru, ja bih joj to i rekla i tražila bih da se to izvješće izmijeni. Ja sam danas istupala u ime potpredsjednice toga odbora i konzultirala sam se sa većinom članova tog matičnog radnog tijela i svi su se složili sa mnom. Bojim se da bi se rasprava o ovom izvješću mogla shvatiti vrlo loše, vrlo loše. Takva je atmosfera vladala u ovom Saboru. Bojim se da bi i mediji mogli vrlo loše prenijeti ovo izvješće. A tko će tome biti kriv? Djeca? Ne vjerujem. Ured pravobraniteljice? Nadležne institucije? Svi smo odgovorni, i mi smo krivi. I mi smo krivi radi takvog intoniranja ove rasprave. Jednako kao što vjerujem u ovom smislu da nitko ovdje od nazočnih ne zna za Splićanina Igora koji je osvojio fantastičnu medalju na informatičkoj olimpijadi, dakle na svjetskoj je razini jedan od najboljih mladih informatičara. evo ja sam rekla njegovo ime, ali nitko sigurno od vas ovdje nazočnih nije čuo o tome, a svi se borimo i zalažemo i danas su nam puna usta bila djece. Nitko ga nije ni pohvalio. Ali svi znamo i na svim duplericama su bile ne samo članovi obitelji, ne samo djevojke i prijatelji, nego znamo i gdje se odijevaju raznorazni delikventi, pa tako se vrlo često u medijima prikazuju svi slučajevi negativnog, eto vršnjačkog nasilja koje čini mi se jedino bilo dobro prikazano u okviru medija i potaknuto je, dakle slučaj Ritz, o njemu govorim. Dakle potaknuo je raznorazne aktivnosti, ne samo na razini institucija, nego vjerujem da su mediji jako dobro prikazali taj slučaj i u ovom slučaju ih pohvaljujem, barem je to ono što sam ja uspjela u tom slučaju vidjeti. Potaknuli su vršnjake na niz aktivnosti, na niz mjera, kao protuodgovor na to vršnjačko nasilje. Evo, i u tom kontekstu, ja ću zaključiti ovu svoju raspravu sa apelom prema medijima na promišljeno izvještavanje o svim o svim dječjim pravima, ne samo njihovim kršenjem, nego i u svrhu ovog proaktivnog djelovanja koje stalno ističemo u okviru djelovanja ureda pravobraniteljice za djecu, na senzibiliziranju javnosti uopće o postojanju dječjih prava. I za kraj mogu samo reći da ću prihvatiti ovo izvješće. Hvala vam lijepo. je isticanje citata, odnosno činjenica da Vlada i vi iz većine uporno odbijate prihvatiti 3/4 primjedbi i sugestija pravobraniteljice za djecu.

ja se ne slažem i ne mogu prihvatiti da je ovdje danas bilo politiziranja ili iskorištavanja ovog izvješća ili bilo kojeg drugog u političke svrhe ili dnevno političke svrhe. Ja samo osobno smatram kao saborska zastupnica da imam pravo biti kritična kritična prema činjenici da se kroz izvješća pojedinih pravobraniteljstava, danas govorimo u ovom konkretnom slučaju pravobraniteljice za djecu, već više godina ponavljaju nepravilnosti na koje Vlada nema odgovora. I mi imamo pravo ukazivati na to. I pozivati Vladu da u odnosu prema Uredu pravobraniteljice, odnosno prema opunomoćeniku ovoga Sabora, iskaže makar malo više sluha i prihvaća sugestije i preporuke koje dolaze iz razine toga ureda. Prema tome, ne vidim razloga da bilo čija rasprava ovdje danas se idu okvalificirati da se pokušava iskoristiti u dnevno političke svrhe. Osim toga, kolegice Kalaš pa i vi imate u svom klubu kolegice i kolege koji su se mogli isto tako javljati za raspravu, pa možda davati nekakve drugačije tonove današnjoj raspravi, a ne prozivati sada sve nas ovdje koji smo danas raspravljali raspravljali o ovom izvješću, bilo kroz onih nekoliko odbora koji su na žalost samo nekoliko odbora koji su održani, bilo danas na ovoj plenarnoj raspravi. Odgovor na repliku, gospođa zastupnica Željana Kalaš. **Podrug, Željana (HDZ)** Hvala lijepo. Kada bi evo ja nastavila u duhu vaše replike, onda bih vam mogla reći da bi se za razliku od vaše angažiranosti pred kamerama i članovi vaše stranke mogli angažirati i sudjelovati vrlo aktivno i u radu matičnog odbora i raspravljati na kraju krajeva i po pitanjima zaštite prava djece. Ali niti dolaze, niti rade. I da nema članova vladajuće stranke odbor se ne bi mogao niti održati. Zato molim vas prekinimo raspravu. Raspravimo rasprave na toj razini. Ono što želim reći je da vi imate pravo na svoj stav tako kao što ga imam i ja. Ali gospođo Sobol ja sam svima ovdje dala jasne argumente koje sam potkrijepila činjenicama iz evaluacije institucije pravobranitelja za djecu i jednako sam navela odgovore koje sam dobila od pravobraniteljice za djecu. Jer da nije to tako, kao što sam rekla u svom izlaganju, a slobodno uzmite transkripte pa ga obradite, pa mi replicirajte bilo kada, onda bi se sigurno dogodilo da bi pravobraniteljica se osjećala neuspješnom i da bi dala ostavku na svoje mjesto. Pa to bila jedina konsekvenca kada bi sve bilo tako crno kako stoji. Hvala vam lijepo. Hvala.